nekaj citatov sem si zapisala: samoljubni nevladniki, zloba, laži, neumnosti, neslanosti. Seveda naj rečem, tudi jaz sem drugače razumela gospoda Bakovića; trije so se ukvarjali s policijskim delom tukaj in bi njihove izkušnje lahko malo drugače slišali. Ampak očitno zloba, laži in neumnost, neslanosti, kot pravi Polnar, tudi tukaj prevladujejo. Hvala. Hvala lepa. Kolegica, vi pa ste kršili postopkovni predlog, ker kolega Šiško je predlagal prekinitev seje in sem to zavrnil, vi pa opozarjate na neke druge stvari. To je moja naloga in nisem zaznal, da bi bilo v tem delu kaj bistveno slabšalnega ali pa bistveno bolj pohvalnega kot v kakšnih drugih razpravah drugih poslancev. Predlagam, da nadaljujemo. V tem krogu dobi kot zadnji besedo še Boštjan Koražija. Izvolite. Spoštovani predsedujoči, najlepša hvala za besedo. Prvo moramo nekaj razčistiti glede tega, bom rekel, nakladanja, da bi naj poslanci Levice predčasno zapustili odbor, katerega smo tudi sami sklicali oziroma sejo, katero smo sami sklicali. Prvo kot prvo: vsi člani, ki smo morali biti prisotni na tem odboru oziroma na skupni seji teh dveh odborih, smo bili prisotni do konca in to je ena velika laž, ki se širi okrog. Osebno pa sem zaradi dogajanja, ki se je dogajalo zunaj parlamenta, zunaj Državnega zbora, ker sem hotel to na svoji koži doživeti in videti, kaj se dogaja, sem ostal do sedme ure zjutraj v Državnem zboru in to lahko tudi potrdi varnostna služba tukaj v Državnem zboru. Tako prosim, da te laži več ne ponavljate, ker so laži. Tudi bi bilo prav, da se, če se že zahteva od vseh, da se opravičujejo, sploh od opozicije, je prav, da se tudi enkrat koalicija opraviči. Ne zahtevam, bilo bi pa fer, pa pošteno, ker glejte, kakorkoli. Potem, zdaj ta traktat oziroma neka pismenka, ki je nastala pod peresom gospoda Polnarja, je bila po eni strani, bom rekel, tragikomična, po drugi strani pa ekstremno žaljiva. Ekstremno žaljiva do vseh teh nevladnih organizacij, ki se trudijo sploh v tem času koronavirusa, da sploh ljudje imajo kaj jesti, obleči in še drugo naprej Se pravi, iz tistih, ki skrbijo za najranljivejše in tudi za najrevnejše v naši družbi, na tak način se norčevati, to se ne spodobi. Potem se bom spet navezal na njegovo razpravo glede tega jokcanja, ker stalno se jočete križemkražem, kako hudo se vam je vse storilo. Glejte, meni se že dogajajo zadeve, pa nisem tega nikoli na velik zvon oglašal – oziroma tudi zvonil, če želite –,kaj vse so meni grozili, kaj vse so meni hoteli narediti, kaj vse se mi je dogajalo. Če bi hotel, vam lahko izdam knjigo, pa boste debelo gledali, ker lahko vse potrdim. Ampak zato sem tudi prišel v parlament, ker sem se zavedal, kaj me čaka kot poslanca, da bom dnevno na tapeti izzvan, tudi diskreditiran žal, tudi od vašega časopisa strankarskega na zelo grd način, sploh na začetku, in nisem tega nikoli na veliko diskutiral oziroma se s tem ukvarjal. To je naš del, ne bom rekel, da del naše službe – ni prav, da je ampak žal, dokler tega ne bomo tudi na neki državni ravni oziroma na neki ljudski ravni spremenili, da bodo ljudje začeli tudi drugače razmišljati in tudi družbeno biti,

iz tega desnega pola politike. Pa da ne bo pomote, imam ogromno dobrih kolegov, ki so desni politiki in tako naprej, pa se z njimi dobro razumem, ampak žalitve so pa priletele z vaše strani. Zdaj pa gremo k zakonu. Glejte, zadeva je sledeča. Saj gospod Predrag Baković je prej izpostavil nekaj zelo zanimivih točk oziroma tudi vprašanj, ki se kar sama od sebe odpirajo. Prvo kot prvo, dejansko se tudi postavlja vprašanje tu v tem primeru za policiste. Ali bo tudi potem policist v prekršku, če se ne bo pravilno odločil oziroma če ne bo zaznal kaznivega dejanja, tam pa bo, recimo, stal premier, predsednik Vlade, ki pač vse zazna in vse vidi? Se bojim, da bodo ti policisti zelo hitro v nekem disciplinskem postopku pristali, da še ne bom kaj drugega hujšega rekel, mogoče celo ostali brez službe. Tudi ko želite tole vašo besedo slehernik oziroma ko želite delovati ljudsko oziroma ko želite delovati, da pač govorite o sleherniku, vseh ljudeh, o vseh naših ljudeh v Sloveniji, vam žal ne morem pritrditi, ker osnovni namen tega zakona je bil, da se zaščiti dejansko vladno politiko in predsednika Vlade. Tudi če ste se pozorno poslušali, ko ste razpravljali na drugi strani, niste govorili skoraj nič o slehernikih, ampak konstantno o Janezu Janši. Janši. Če je on slehernik – mislim, da ne. On je dejansko politična figura, je predsednik Vlade in on ni tisti slehernik, o katerih vi želite govoriti oziroma tudi ljudem predstaviti, o čem govorite. Če želite, pa bi lahko bil neke vrste prvorazredni slehernik, vsi ostali smo pa drugorazredni sleherniki – ne? Zdaj pa še nazaj k zakonu. Dejstvo je, da ta zakon ne bi smel pristati na poslanskih klopeh. Kakorkoli si zatiskate oči, kakorkoli si dajete duška, se borite za lik velikega vodje, iščete iks izgovorov, samo da se zaščiti oseba oziroma kult. Bom kar rekel že kult, dejansko politični kult, ker dejansko to, kar govorite, ni politično ne demokratično. Vsak politik oziroma vsak demokrat mora imeti v sebi vsaj kanček neke neke kritičnosti, da se tudi zna kritično upreti nepravilnim potezam, tudi tistemu, ki sledi. In jaz sem najbolj zgrožen, moram priznati – in to sem vam tudi že enkrat povedal, pa bom še enkrat povedal –, da mi dostikrat delujete na drugi strani kot navadne marionete, ker ponavljate vsi, en za drugim. Pa dejansko ne vem, če to desna politika na tak način funkcionira, da samo isto ponavljate. Mislim, da ne.

S tem zakonom oziroma s temi predlogi, ki ste jih dali v ta zakon, se dejansko spet dogaja to, kar se ne bi smelo, o čemer smo tudi že večkrat razpravljali tukaj v Državnem zboru.

in te kazni ta oseba ne more plačati oziroma že v osnovi je stigmatizirana, po tej kazni pa bo še bolj oziroma bo še imela več težav, kot jih že ima.

in prejšnje vlade in tudi to vlado, da dejansko so njihova pooblastila že v osnovi preširoka. S tem bodo dejansko dobili še širša pooblastila, za katera bodo morali odgovarjati in na osebni ravni in na službeni ravni.

policist, kakorkoli že, dejansko demantira ne samo na politični ravni, ampak na strokovni ravni zakon, je zadeva ne vprašljiva, ampak bi mogla biti takoj zaključena, se pravi ad acta. Zakon z mize.

glavnem, zadeva je sledeča, da enostavno ta zakon ni v redu, ker bo spet naredil to, kar ne bi smel. Spet bo udaril po žepu tiste najšibkejše in najranljivejše skupine. Kar je pa dejansko tudi najbolj pomembno in tudi cilj tega zakona, ki ste ga v osnovi hoteli oziroma ki ga želite sprejeti, je pa ta, da želite uničiti kritiko vladnega sistema. Obenem želite tudi uničiti proteste, se pravi ustavne pravice ljudi. Dejansko želite oziroma demantirate ustavo. Ne bom rekel, da zakon v osnovi ni ustaven, ker je prav, tudi če bi se to zgodilo, da odloči Ustavno sodišče, ampak po tem, kar človek prebere, je jasno, da je ta zakon namenjen samo eni in edini zadevi; in to je samo zaščiti predsednika Vlade in vladne strukture, ki trenutno vlada, da se ne bi ljudstvo upiralo, da se ne bi posamezniki upirali, ki kritično razmišljajo, ki dvomijo v ukrepe, ki želijo pojasnila – kakorkoli že. Še enkrat povem, ta zakon ni namenjen drugorazrednim slehernikom, je pa očitno namenjen prvorazrednim slehernikom. In dokler bo tako, mislim, da je prav, da se tega zakona ne sprejme in da se zadeva zaključi kakorkoli že, ker to dejansko nekam ne vodi. Ker s temi represivnimi zakoni oziroma tudi oziroma tudi odloki, s katerimi prihajate dnevno na tapeto, v resnici želite, da ljudstvo res enostavno eksplodira, da potem se bodo dejansko res dogajale te stvari, ki jih želite oziroma ki jih opisujete v zakonu.

In to ni prav. Demokracija funkcionira in mora funkcionirati oziroma delovati na principu nekega zaupanja in vi dejansko želite in delate prav to. Vi ne želite demokracije in vi ne želite, ker ne zaupate ljudem, ne želite tudi, da bi … oziroma si ne zaslužite, da bi vam ljudje zaupali. Žal, na tak način ne.

potem pa to z raznoraznimi vložki spreminjati v smislu, da gre za navadnega slehernika, je dejansko žaljivo do vseh nas ostalih slehernikov. Da pa ne govorim o tistih revnih in najšibkejših v naši družbi, ki so pa res v resnici pravi sleherniki pod to vlado. Hvala. Ja, bom odprl še en krog. Želi še kdo razpravljati? (Da.) Ugotavljam, da ja. Prosim za prijavo. Prijava poteka.

vsem! Kaj visokoletečih besed danes pravzaprav ni potrebnih. Vsi vemo, da več ali manj razprava poteka o tem spornem členu, ki dviguje denarno kazen za ta zelo odmevni prekršek. Ampak hkrati pa je treba danes še enkrat poudariti, to smo kolegi v opoziciji poudarili in skupaj s podporo številnih pravnih strokovnjakov, da takšna sprememba, kot je zdaj predlagana, v resnici ni potrebna. Zakon že danes pozna prekršek, ki sankcionira nedostojno vedenje in po mojem mnenju je zdajšnja, še veljavna dikcija bistveno bistveno boljša, kot je dikcija, ki jo predlagate s to spremembo. Prej smo v stališču lahko slišali, da zakon ne govori o nekem nasilništvu oziroma obratno, slišali smo predstavnika SDS, da zakon govori zgolj in samo o nasilništvu in ne o nekih verbalnih deliktih in tako naprej, pa to žal ni res. Če si preberemo besedilo tega novega člena, lepo piše, da se kaznuje od 500 do tisoč evrov, kdor se v javnosti prepira, vpije, se nedostojno vede; skratka, to vse je dejanje, kjer se govori oziroma to je verbalno dejanje in zato se ne sprenevedati, da tukaj ne gre za poskus nekega, nekega, po eni strani bolj ali pa manj posrečenega utišanja vseh tistih glasnih kritikov te vlade. vlade. Zelo cenim in zelo pozdravljam razpravo, ki jo je imel kolega Baković, ker je zelo zelo jasno, strokovno in analitično obdelal ta člen, tako da se tukaj ne bom ponavljala, čeprav sem imela pripravljeno Ampak vseeno bi pa rada opozorila, da pri dikciji, kot je, bom še enkrat prebrala iz te vaše določbe, kjer pišete, da »kdor vpije, se prepira ali nedostojno vede in s takšnim vedenjem lahko povzroči vznemirjenje, ali razburjenje, ali ogrožanje in s tem vedenjem škoduje nekemu ugledu«. Se pravi, vse je potencialno, hipotetično nedorečeno, nedoločno, to, spoštovani gospodje z Vlade, to pa je tista nevarnost, ki jo v kaznovalni politiki, v neki pravni državi ne bi smeli dopustiti. Kaznovalno pravo oziroma pravni predpisi, predvsem pa tisti, ki kaznujejo naše državljane, morajo biti določni, precizni, vnaprej jasni, ne pa, da bomo vsakokrat, ko bomo na ulici kaj glasnega rekli, kdorkoli že izmed nas, bomo vsakokrat ob takšnem vedenju nekako v strahu, ali bo policist, ki stoji čez cesto, dojel moje glasno govorjenje kot vpitje, ali ga bo dojel kot nedostojno vedenje, ali ga bo dojel, kot da s tem svojim vpitjem povzročam pri nekom neko razburjenje vse to je tako zelo nedoločno, da je nedopustno, da bomo to sprejemali – vi ste to potrdili že na odboru. S tem ustvarjate, hočeš nočeš, ali hočete to slišati ali ne, ustvarjate družbo represije. In ne govoriti, da takšna norma nimam zastraševalnega učinka, in ne govoriti, da takšna norma, kjer vi dvigujete … Naj najprej pojasnim. Sploh ni največji problem ali pa en izmed problemov je visoka denarna kazen do tisoč evrov, ki je nesorazmerna, niste jo argumentirali, zakaj je zdaj toliko visoka, niste govorili o nobeni generalni, specialni prevenciji, kar je potrebno vse te predpostavke vzeti v račun, če se gremo neko spremembo kaznovalne politike, ampak še več. Ta vaša določba je sporna predvsem zaradi tega, ker je tako nedoločna, da se jo bo dalo interpretirati danes tako, jutri tako, pojutrišnjem, ko bo imel pa en policist slab dan, pa spet drugače. Ker nehote je v tej določbi skrit človeški faktor in samo človeški faktor bo odločal o tem, kdo bo potencialno lahko povzročil pri nekom neko vznemirjenje in ne vem kaj, da se ne ponavljam. Iluzorno je pričakovati oziroma zagovarjati – tudi jaz upam, da kdor nas spremlja, zna malo s svojo glavo pomisliti. Iluzorno je pričakovati, da bo, ne vem, policist na cesti nekoga oglobil s tisoč evri kazni, zato ker se bo, recimo, z ženo glasno prepiral. Pazite, vpitje je en izmed znakov prekrška in prekršek ni napisan tako, da morajo biti vsi znaki kumulativno zajeti, ampak je: ali, ali, ali. Se pravi, nekoga, ki se bo z ženo glasno prepiral na cesti, ga bo lahko policist – kaj? Po vaše oglobil s tisočimi evri? Lepo vas prosim, to je nerealno pričakovati in to je iluzorno! Je pa res po drugi strani, ja, s tem se pa strinjam, da je pa zelo realno pričakovati, da bo nek policist nekoga, ki bo na cesti glasno vpil ali pa malce bolj glasno samo govoril o tem in onem in tretjem, ki ne bo povšeči trenutni vladajoči garnituri, tam pa verjamem, da bo policist rad kaznoval človeka s tisočimi evri globe. In tu tišči problem, ker je stvar, še enkrat, tako nedorečena, da pušča preveliko polje diskrecijske pravice posameznega policista. Pa da ne bo pomote, ne dvomim v strokovnost naših policistov, dvomim pa v to, da so vodstveni kadri naših policistov sposobni iti preko sebe in ne zlorabiti tega, kar jim dajete zdaj na plan. V to pa hudo dvomim. In to predvsem zato, ker v oči bode vaša namera, ki ste jo zasledovali s to spremembo tega člena, s to kaznijo. Sem že prej v stališču povedala, pa bom zdaj še enkrat, pa je to moje mnenje oziroma mnenje LMŠ: ne verjamem sicer v naključja, ampak naj bo naključje, gospod Kangler, da ste kot vlada predlog zakona vložili oziroma prinesli v našo hišo 17. maja brez spremembe tega člena. Naj bo naključje, da smo poslanci v sredini julija bili deležni vsi, koalicijski in opozicijski, tistih napadov zaradi obravnave sporne novele Zakona o nalezljivih boleznih. Pa takrat vlada ni prišla s to spremembo. Naključje, okej. Potem se pa zgodi konec avgusta tista Kredarica – naključje. Glej ga zlomka, spet naključje, 1. september, vlada pride s tem predlogom spremembe tega člena in, spet naključje, v prvotni verziji ste imeli celo napisano, da je takšna višina globe predvidena samo za tovrstna ravnanja, ki bi bila uperjena proti to so vladni predstavniki seveda – pa našteli ste še druge zraven, toliko da ste zajeli cel paket. Mimogrede, niste pa izrecno navedli predsednika republike, to ste ga mogoče izpustili ali si on ne zasluži take obravnave, tega niste nikoli pojasnili, pa niti ni treba, ker je to zdaj spravljeno s sveta. Ampak hočem reči, to vse je naključje po vaše, čeprav bode v oči vaša namera. Kot rečeno, to pri ljudeh po nepotrebnem ustvarja nezaupanje, nezadovoljstvo, jezo, če želite. Na drugi strani vam pravni strokovnjaki kazenskega prava govorijo, da takšna sprememba ni potrebna, da zakon že zdaj zadostuje, da sankcionira takšna ravnanja, da je višina kazni nesorazmerna napram drugim denarnim kaznim v prekrškovnem pravu plus v kazenskem pravu. Tudi tam, vemo, so denarne kazni za kazniva dejanja, plus da so vas opozarjali na, recimo čisto konkretno, na kolizijo med kaznivim dejanjem zoper, recimo, čast in dobro ime in med tem prekrškom, ki ga zdaj uvajate s to dikcijo, ki ni ničemur podobna in bo lahko zajemala … Ne vem, povejte mi, gospod Kangler, nek primer, neko dejansko stanje, kjer mi boste znal razložiti, razmejiti, kdaj bo šlo za kaznivo dejanje razžalitve ali pa za kaznivo dejanje zoper celotno skupino, zoper čast in dobro ime, pa kdaj bo šlo zgolj za prekršek. Povejte mi, ker mislim, da takšne jasne razmejitve danes, ob takšni dikciji, kot jo navajate, ni mogoče napraviti – ni mogoče napraviti brez da bi pustili vrata odprta za takšne in drugačne interpretacije, za katere pa vemo, kam sodijo, nedoločene pravne položaje posameznikov, kjer ne bodo vedeli sploh, kaj jih čaka, kaj jih lahko doleti. Skratka, nesprejemljivo. Tudi mi povejte, prej ste rekli, da bo policist subjektivno ocenil, pa da bo že znal oceniti, kdaj bodo izpolnjeni ti znaki, ne vem, da se lahko povzroči vznemirjenje, ali pa razburjenje, ali pa ogrožanje posameznika. Težko si predstavljam, da bo policist ocenjeval moje osebno dojemanje ali pa čustvovanje, ne vem, kako naj se izrazim, da me boste razumeli. Kako bo policist ocenil, ali

Ne bo mogel oceniti oziroma bo moral nujno izhajati iz sebe, iz svojih lastnih dojemanj sveta, če želite. Kar pa ni v redu! Ker sem že prej povedala; en dan bo en policist v službi, pa bo imel takšno toleranco, da bo tiste besede, ki ste mi jih izrekli na odboru, ocenjeval, kot da pašejo pod to, da ste me vznemirili, drugi dan bo pa nek drug policist v službi, bo pa ocenil, da pa to pač niso te besede, ki bi zadoščale tem opisom vašega novega prekrška. Skratka, cela zmešnjava je nastala s tem opisom prekrška in verjemite, da boste več škode naredili kot koristi, če boste tole pustili, da zaživi,

vsako naše opominjanje, do česa vse to lahko pride. Prej ste rekli, ja, saj pa bodo tisti, ki pa ne bodo vznemirjeni, bodo imeli pa možnost sodnega varstva pa naj se pritožijo. Ja, to je vaš odgovor na vladi praktično do vsega. Opozarjamo vas na te te nevarnosti, na one nepravilnosti, na tretje neustavnosti, pa na vse odgovorite, saj imajo pravno sredstvo, naj se pa pritožijo. Danes ste isto rekel, možnost bojo imel sodnega varstva. Ja pa, lepo vas prosim! Ali v tej državi, pod vašo vlado, je kar vse dovoljeno, tisto, kar ni izrecno prepovedano, če pa je tisto, kar je po vaše kar vse dovoljeno na meji, naj se pa državljani sami borijo v sodnih postopkih. Pa lepo vas prosim! Če je to za vas pravna država, potem me res hudo skrbi, kam nas vodite. Vse prej kot v pravno državo. Prej v kakšno policijsko.

je to vaša tema, gospod Kangler. Nič zato, ampak glede na to, da je bil gospod Hojs zelo glasen pri komentiranju teh odzivov v javnosti na tole vašo spremembo, bi pričakovala, da bi prišel sem pojasnit par stvari, morda tudi kakšen svoj žaljiv, neprimeren in nedostojen tvit, in me zelo žalosti, da ste zavzeli stališče na ministrstvu, na vladi, da je fizičen napad nekaj povsem drugega kot pa verbalni obračun in verbalni napad, recimo, na Twitterju. Tam se jih največ odvija. Ne vem, mene enako razžalosti, če me nekdo zmerja s svinjo,

da se vam zdi v redu in da tolerirate oziroma odobravate nedostojno vedenje ministra, vladnih predstavnikov na družabnih omrežjih, kjer so po mili volji žaljivi do vseh drugače mislečih, da se vam to zdi dostojno in da tega ne sankcionirate, ne zaustavite, se nam v LMŠ zdi to izjemno, izjemno nesprejemljivo in nevarno, ko to počnejo vladni predstavniki. V primeru, če naš amandma ne bo potrjen, da se ta člen preprosto zbriše s sveta, ker je slab, ker je nestrokoven,

Hvala lepa. Spoštovana poslanka! Kot sem vam že tudi na odboru dejal,

Tako Janez Janša kot Aleš Hojs nista predlagala postopka ukrepanja, nista podala pobude, nista želela. In to očitati, da je ta dogodek tisti, ki je prinesel navedeno določbo, ni resnično. Na odboru sem vam povedal, daje bil to predlog policije in da je bila podana pobuda iz policije. Žalostno pa je, da vi kot poslanka dvomite, recimo, v vodstvene kadre policije. Veste, komandir policijske postaje pa res ne vodi postopka na terenu. Policist je tisti, ki bo koga oglobil; ga bo ali pa ga ne bo neposredno, ko izvršuje nalogo policista. In tudi to ne drži. Vi se sprašujete, kako bo pa policist presodil. Verjetno bo z vami opravil razgovor, da bo lahko ugotovil, do katere stopnje ste bili vi kot oškodovanka vznemirjena, da bo sprožil postopek. Verjetno bo vprašal še koga drugega v tistem okolju, kjer bo prišlo do kršitve javnega reda in miru. Vprašali ste me, v čem je razlika med kaznivim dejanjem razžalitve in tem predlogom. Če nekdo pljune v vas ali se v vas zaleti, je kršitev javnega reda in miru. Razžalitev pa je zaenkrat kaznivo dejanje na predlog in o tem odloča sodišče. Govorite o subjektivnosti policista, kako bo on presojal subjektivnost prekrška. Ja, kako pa na sodišču sodijo? Za 5 gramov heroina v Kopru dobiš 10 let zapora, za 5 gramov heroina v Mariboru pa dobiš pogojno. Ali pa primer: imamo Vrhovno sodišče, dva senata v eni in isti zadevi, prostitucije, če se smem tako izraziti. Vrhovno sodišče v senatu so razsojali – dve različni odločitvi. In vi boste danes tam enemu navadnemu policistu očitali! Ja, on bo moral presoditi, ali bo izrekel globo ali ne. Vedno je policist tisti, ki izreče globo ali pa opozori. Možnost pa je, kot sem tudi prej povedal, sodno varstvo. Sodna praksa se izoblikuje tudi v prekrških, kar se tiče sodnega varstva. Meni je žal, da vi pogrešate tako gospoda Hojsa in njegove tvite. Vsak dan ste vabljeni na Ministrstvo za notranje zadeve, vas bomo veseli, se bomo z vami pogovorili oziroma se bo minister z vami pogovoril, ker ga pogrešate. Danes pa je minister v Portorožu, ker je v okviru predsedovanja Slovenije Evropski uniji, kjer uspešno predsedujemo, mednarodna konferenca tako imenovanega Frontexa. In gospod Hojs ne more biti na dveh različnih koncih. Glede na to, da tudi meni zaupa in da opravljam delo državnega sekretarja in glede na dolgoletne izkušnje, pa mislim, da sem dovolj kompetenten, da smem v imenu Vlade tukaj zagovarjati ta zakon in določbe tega člena. Res pa je, da imamo različna mnenja.

spornega novega člena govorila, če ste me pozorno poslušali, o slučaju. Nakazovala sem, da gre zgolj za slučaj, čeprav verjemite, da v slučaje ne verjamem. Pa si potem razlagajte, kakor želite. Pravite, da je predlog tega spremenjenega člena bil vložen na predlog policije oziroma ne vem, verjetno ni policist vlagal tega predloga, ampak generalni direktor policije oziroma vrh, vodstvo, ki pa vemo, komu je podrejeno. Težko je obrniti telefon, pa reči, glej, to vloži, da ne bom jaz vlagal, daj ti vloži, pa je zadeva rešena. Mislim, ne nas imeti tako za norca, gospod Kangler. Saj znamo sešteti ena plus ena. ena. Jaz sem vas spraševala, če mi znate povedati, si zamisliti neko dejansko stanje, kjer bi mi pokazali razmejitev med kaznivim dejanjem pa med prekrškom. Verjemite, da vem, kakšna je razlika med kaznivim dejanjem pa prekrškom. Jaz sem vas vprašala, če mi znate opisati dejansko stanje, pa mi ga niste, ker ga verjetno ne znate, ker je tako zelo nedoločno, da bo ali eno ali drugo, kakor se bo policistu zazdelo. Še naprej

da bo uradna oseba po uradni dolžnosti preganjanja te prekrške, kar pomeni, da bo moral policist sam oceniti, ker če bom jaz rekla, da mene to ni razžalilo, pa da bo policist ocenjeval, da je pa to bila neka taka bila neka taka akcija, ki je lahko, samo lahko povzročila vznemirjenje pri meni, bo pač po uradni dolžnosti moral začeti postopek prekrška, čeprav bom jaz lahko trdila, da mene to ni nič vznemirilo. On bo po uradni dolžnosti to moral, če bo tako ocenil. In o tem sem govorila, da je tu nevarnost neenake obravnave, da je tu nevarnost tega, da bo zmeda, da državljani ne bodo vedeli, kdaj bodo pod prekrškom, kdaj ne, policisti ne bodo vedeli, kdaj preganjati, kdaj ne. kdaj ne. Kar se pa tiče sodišč, ste dali zelo neposrečen primer. Ja seveda, gospod Kangler, na sodišču se izvajajo dokazi, so glavne obravnave … Ne vem, to to je bil zelo neposrečen primer, da saj tudi na sodišču se presoja. Ja seveda se, samo zelo zelo na drugačen način kot bo policist presojal v tem primeru, v primeru tega prekrška. Lepo vas prosim,

Ali pa neobjektivno oceni prekršek. Samo po Zakonu o javnem redu, po vseh določbah, je vedno policist tisti, ki presoja. Še tole bi Še tole bi vam povedal, ker ste nam na ministrstvu očitali, češ nekdo dvigne telefon in reče, direktor policije to in to naredi tako. To je bila vaša praksa, ko ste bili vi v vladi. To je počel vaš minister. Vaš minister je vsakodnevno dobival poročila OKC-ja, od tistega trenutka, ko pa je naš minister nastopil v vlado, pa je nekdo prekinil pošiljanje teh poročil. Vaš minister je imel dostop do osebnih podatkov, vaš minister je vedel za sleherni dogodek, za vsak naslov, za vsak rojstni podatek. Tako ste vi delali! Naš minister, sem prepričan, da tega, kar ste vi očitali, ne dela; po domače, dvigneš telefon in naročiš. Policija dela v skladu z zakonom. Policija dela hitro, učinkovito, predvsem pa zakonito, ne glede na to, ali ima levega ali desnega politika v postopku, ali državljana ali kateregakoli tujca. Policija mora delati strokovno. In na te očitke in namigovanja, ki ste jih danes tukaj izrekli, ne pristanem. Tipično pa je, da je nekdo v prejšnji koaliciji rad dvigoval telefon in dajal usmeritve oziroma naročila, kako in kje in kdaj naj policija kaj stori ali opusti. Očitno.

prosim, da usmerjate razpravo, tako kot je treba. Tudi tega državnega sekretarja opozorite, da pač naj ne razlaga stvari, ki se ne tičejo tega konkretnega zakona. Mene ne zanima, kaj je kateri minister v kateri prejšnji vladi delal. Naj nam ne razlaga takih neumnosti, no. Hvala. Hvala za vaš predlog, ampak mislim, da je gospod Kangler odgovarjal na vprašanja. Repliko ima gospod Rudi Medved. Izvolite. Hvala lepa, podpredsednik. Državnemu sekretarju bi odgovoril samo to, da tako kot on govori o raznoraznih insinuacijah, takoj ko beseda nanese na aktualno vlado, je seveda tudi to čista izmišljotina in čista insinuacija, kako je notranji minister klical po policiji. Ne bom vam zdaj obujal spomina na delovanje politike oziroma notranjega ministra in vas samih na relaciji ministrstvo–vodstvo policije. Ker glede na to, kaj se dogaja v policiji, je seveda vsakomur v državi jasno, da je vrh policije že oziroma praktično od prvega trenutka, ko je ta vlada prevzela oblast, spolitiziran in da je vrh policije v celoti podrejen politiki. Ko pa govorite nenehno o teh poročilih OKC-ja. vi ste delali v policiji, ne? Vi veste, kako izgledajo ta poročila OKC-ja. Jaz tudi vem. Kot direktor občinske uprave sem jih tudi dobival in vsi po Sloveniji jih dobivajo. Tam notri ni nič. Tam ni nobenih osebnih podatkov, je bila prometna nesreča, v tisti gostilni sta se dva stepla in ta je pri sosedu rabutal jabolke. To je v teh poročilih OKC-ja. Pravzaprav mi je pa zanimivo, da so vsi ministri pred aktualnim ministrom za notranje zadeve baje dobivali ta poročila OKC-ja, nezanimiva popolnoma, in jih niso niti brali, zakaj so jih temu ministru aktualnemu pa odtegnili. Tudi tako banalna poročila, kot so poročila OKC-ja.

Gospod Hojs je kar vkorakal v OKC. Njemu ni bilo treba sploh klicati. On je kar prišel. Skratka, nehajmo se sprenevedati. Tako kot je povedal kolega Medved, to so neke vaše insinuacije, ko ko vam pač ne ostane noben drug argument, začnete napletati, napletati in kazati s prstom na druge. Jaz sem pa že prej pojasnila, pa me niste razumeli. O naključju sem govorila, o naključju: 17. maj, sredi julija, 23. avgust, če se ne motim, Kredarica in potem 1. september amandma. Lepo vas prosim, saj ljudje tudi poslušajo, gledajo, pa znajo sešteti ena plus ena.

ali ni ravno SDS bil vedno tisti, ki je opozarjal in se razburjal, kako grozne sodne zaostanke imamo, kako so sodišča počasna. zdaj jih boste pa zasuli še z xy popolnoma nepotrebnimi zadevami, ki bodo izvirale iz uzakonjenega verbalnega delikta. Pa naj si sposodim citat. »Oblast, ki ni od ljudstva in ne dela za ljudstvo, se ljudstva boji. Verbalni delikt je oblika normativne obrambe totalitarizma na zakonski ravni, ki služi zaščiti nosilcev oblasti. Je v neposrednem konfliktu z demokracijo, z vladavino ljudstva, zato nekdaj Socialistična republika Slovenija kot del Socialistične federativne republike Jugoslavije ni bila del demokratičnega sveta …« Spoštovani! Po teh dveh ključnih kriterijih; eden izmed njih je bil, da ni bilo svobodnih večstrankarskih volitev. No, mi jih še imamo, torej upam, da jih bomo še imeli, glede na to, kako potekajo stvari. In drugi je bil razvpiti 133. člen Kazenskega zakonika nekdanje države. No, in čemu smo danes priča? Uvajanju novodobnega 133. člena! Ampak da ne bom samo o 133. členu pa o tem res razvpitem členu v tem zakoniku, ki je preglasil vse ostalo. Naj še enkrat hitro povzamem, saj v tem zakonu je še kup drugih grozljivih stvari, na katere se dejansko ne osredotočate, spoštovane kolegice in kolegi. Jaz sem danes že v uvodnem stališču stališču opozorila na njih. Moj kolega je tudi opozoril. Še enkrat na hitro: še bolj se bo kriminaliziralo brezdomce, sankcioniralo se bo ljudi, ki pač nimajo doma, ampak bodo v prekršku, ker nimajo doma. Potem izrekale se bodo lahko višje globe po hitrem postopku. Do zdaj se je to lahko zgodilo samo v dveh primerih, zdaj se bo lahko zgodilo v vseh primerih. A boste rekli, da to ni neutemeljeno povečevanje represije? Nadalje, redarji bodo dobili nova pooblastila. Redarji, ki nimajo takšne kvalifikacije kot policaji, ki niso tako izvežbani in ki tudi ni nobenega nadzora pravega nad njihovim delom, bodo lahko počeli več in več stvari. Če to niso vse elementi povečevanja represije – kaj so potem? Dobro vemo, da bi zakonodaja morala delovati zaščitno, da bi morala vsebovati kup varovalk, pravil, nekih usmeritev za ravnanje, zato da se zaščiti državljane in državljanke, ne pa, da se prosto lepo daje vedno več pooblastil redarjem po eni strani, po drugi strani pa ste prišli do vašega člena, ki uvaja verbalni delikt, ki je tako zmedeno in nejasno zapisan, da sploh ni jasno, kako, kaj se bo v praksi delalo ali se ne bo z njim delalo. Pač delalo se bo poljubno, in to vi počnete. Vse je naenkrat poljubno in dejansko odvisno od nekih individualnih presoj. Ali je to nek resen pravni red v neki resni demokratični državi? Mislim, da ne. Ne vem, kaj se vi greste s to vašo stahovlado, s tem vašim uvajanjem policijske države. Kaj bi vi radi imeli? Bogaboječe, prestrašene, ponižane državljane in državljanke, vse tresoče pred vami? Kaj bi vi sploh radi? Res, mene prav zanima! In tukaj, da se sprenevedate, kako zdaj to velja za vse. Še enkrat vam povem, politični razred ali pa pripadniki, predstavniki političnega razreda imajo pogosto ob sebi policaja. Recimo, ko stopiš ven pred Državni zbor, je zunaj policija, ki te bo zaščitila. Ali ima navaden državljan ali državljanka tega policaja ob sebi? Kaj se sprenevedate!? Ta člen, verbalni delikt, je seveda napisan na kožo politični eliti, političnemu razredu in mene osebno to, kar sem prej slišala v nebo vpijoče zgodbe poslank in poslancev z desne strani, kako so ubogi, kako so talci razjarjenih državljanov, ki jih boste – mimogrede – s tem zakonom samo še bolj razjarili. Mislim! Če vi mislite, da se boste s tem približali ljudstvu, se pač motite. S tem se dvigate nad ljudstvo in se posmehujete ljudstvu navsezadnje in ljudstvu odvzemate ustavno pravico do svobodne besede, zapisane v ustavi. Zato bo šel ta zakon v ustavno presojo, o ja, brez skrbi! kakorkoli. Prej sem slišala te strašne ganljive pripovedi, kako so poslanke in poslanci ogroženi od ljudstva, kajne. In da so talci tega tega razjarjenega ljudstva. Veste kaj, jaz bom talka tega grozljivega zakona, če bo izglasovan, ker na žalost kot poslanka ta trenutek pripadam političnemu razredu in bom torej talka te bede, ki jo boste uzakonili; bede, ki se ji reče, dvignili smo se nad ljudstvo. To je, oprostite, ne samo, da je grozljivo, da se leta 2021 pogovarjamo sploh o takih stvareh, kot je verbalni delikt, o katerem ste se najbolj razburjali in krotovičili zmeraj v SDS, kako je bilo to grozno nekoč v nekdanji državi. A zdaj pa ni grozno ali kaj? Ali mislite, da ker je bolj nobel, ker smo leta 2021, je pa to zdaj super. Zdaj bomo pa veseli, da nas boste lahko z jurja oglobili! Po mili volji, seveda, ker ne vemo točno, kdaj in kako; pač kakor se vam bo zazdelo. Boste si že vzeli koga na piko in ga oglobili, kaj ne. Lepo vas prosim, ta zakon je ne samo popolnoma iliberalen, to je škandal, dobesedno, kar se greste. To je taka sramota in tako posmehovanje ljudstvu, da ne čudite se, da si ljudstvo to zapomni, in ne čudite se, da je ljudstvo vedno bolj jezno. In po tem, če bo to izglasovano, bo samo še bolj jezno. Tako da, dragi moji, jaz te grozovitosti in te sramote in tega škandala gotovo ne bom podprla. Še več, poskrbela bom, da bo zakon šel

Tri naloge s tem zakonom, če bo sprejet, bodo redarji dobili: opravljali bodo nadzor po hrupu, po prenočevanju in pobiranju prostovoljnih prispevkov. Če bo zakon sprejet, tako kot je bil Zakon o orožju, organizira Ministrstvo za notranje zadeve usposabljanje. Gledate mene, govorite o SDS. Jaz sem državni sekretar, nisem član SDS, sem pa predsednik Nove ljudske stranke.

javno protestirati v skladu z veljavnim zakonom. Vi pa mislite, da je to kultura, če etiketiraš ljudi, da je to kultura, če nekomu nalepiš hitlerjanski križ na državno ustanovo. tako govorite. Pa večkrat ste vi in vaši kolegi bili tudi na kolesarjenju opaženi. Očitno imate veliko časa, da lahko kolesarite, za razliko od tistih, ki morajo vsak dan delati, pa si plačo zaslužiti.

pa moram reči, da je tudi priporočljivo, da se to telo začne počasi zdraviti; zdraviti od stvari in od bolezni oziroma virusov, ki jih vnaša v to družbo vaša sovražnost in vaš revanšizem. Še nekaj bi prosila, da ne izrabljate te seje za to, da delate EPP za svojo stranko, ker me ne zanima, iz katere stranke prihajate. Za mene ste tukaj državni sekretar in prosim, da odgovarjate stvari v zvezi s tem zakonom, ki je, kot rečeno, škandal in sramota. Hvala. TOMIĆ (PS Levica):** Hvala. Veste, mene pa zelo boli in nisem navajena tega, da bi se državni sekretar tako obnašal do poslancev, ki smo izvoljeni predstavniki ljudstva. Prosim, gospod Kangler, mene nič ne zanima, katero stranko, stran zagovarjate. Vi ste tukaj v službi in nikakor nimate pravice Tino Heferle nadirati, kolegico Sukič nadirati, ampak odgovarjati na vprašanja, kajti vlada odgovarja parlamentu in vi ste uslužbenec te vlade. In prosim, nehajte s tem tonom, ker si ga ne dovolim, jaz kot izvoljena poslanka si ne dovolim, ampak dajte, prosim, argumentirano o tem zakonu oglašanje iz dvorane/ In prosim, da nima kar naprej besede in da replicira z vsakim poslancem. Kje pa v poslovniku to stoji? Držite se poslovnika, kajti drugače gremo vsi v Butale tukaj. Prosim, zadržimo vsaj toliko osnove dostojnosti in držite se poslovnika. In gospod generalni sekretar na vladi naj izpolnjuje tisto, zaradi česar je tukaj. Nikakor pa nima pravice odgovarjati vsakemu poslancu posebej. Prosim, upoštevajte to.

On je tukaj, da striktno odgovori na vprašanja, ne pa, da se spravi in obtožuje poslance. Recimo, prej je točno vedel, kaj jaz mislim. No, temu se reče individualna presoja in tak zakon je pred nami, kjer bodo lahko policaji individualno presojali, kaj je kdo mislil. In v tem je problem! Žal mi je, da vi ne vidite, v čem je problem. To je katastrofa, da ne vidite, v čem je problem. on nima kaj razpravljati, kaj si jaz mislim, ker zaenkrat verjetno še nimate detektorja, da bi prebirali moje misli. Hvala.

Hvala lepa. Dobil sem besedo, spoštovani obe poslanki iz Levice, da vama odgovorim. Tukaj si zapišem, kaj od poslancev kdo reče. In sem vam odgovarjal. Gledali ste mene, poslanka, in govorili o SDS. Jaz nisem član SDS. Sem vam povedal, da sem predsednik Nove slovenske ljudske stranke. Pač sem državni sekretar v vladi oziroma na Ministrstvu za notranje zadeve. Z vsem spoštovanjem do vas, gospa Violeta, jaz točno vem, kaj lahko v tej dvorani govorim, kaj pa ne. 15 let sem tu sedel. Veste, ne bom žaljiv, vam se še takrat sanjalo ni, da boste poslanka, ko smo mi tukaj razpravljali. Smo pa bili malo bolj spoštljivi do različno mislečih, kot ste pa vi v Levici.

Hvala lepa. Prosil bi, spoštovani podpredsednik, da utemeljite, kje v Poslovniku Državnega zbora je zabeleženo, v katero kategorijo paše to izvajanje državnega sekretarja, ta diskreditacija, osebna diskreditacija poslanke, v katerem je rekel, da ni imela pojma, medtem ko je bil on tukaj že veteran. O kariernem politikanstvu ne bomo zdaj na tej točki razpravljali, ampak obe poslanki oziroma Nataša Sukič je zastavila jasna vprašanja, ki se tičejo konkretnih točk tega zakona, od pooblastil redarjem, omenila je brezdomce, pooblastila policije in tako naprej. Državni sekretar ni na nič odgovoril. Zato prosim vas, opomnite ga, da poslankam in poslancem odgovori na konkretna vsebinska vprašanja, ki jih izpostavimo v razpravi. Sicer je brez zveze, da tukaj sedi, se lahko pridruži gospodu Hojsu v Portorožu. Hvala lepa. Spoštovani kolegi in kolegice, še enkrat vas prosim za strpnost. Tematika, ki je na dnevnem redu, je občutljiva in dajmo tudi temu primerno razpravljati

globe za verbalni delikt bodo izrečene na teritoriju Republike Slovenije, pa me zanima, kam sodi virtualni svet oziroma Twitter svet našega premierja ali pa vašega ministra Hojsa. Zanima me, ali boste tudi onadva oglobljena, zato ker pač spuščata čivke iz virtualne realnosti, ki pa je locirana v Sloveniji,

seveda je to odgovor čisto preprost. 4. člen govori o javnem kraju, verjetno pa predsednik Vlade ali pa minister Aleš Hojs pišeta tvite doma v zasebnem objektu.

Naj najprej povem, da v SAB menimo, da je nedostojno vedenje že ustrezno urejeno v slovenski zakonodaji in da te spremembe niso potrebne; še več, jih ne razumemo. Ne razumemo, zakaj je do takih sprememb sploh lahko prišlo. Ali je kakšen sodnik povedal, da ne more soditi, ali je kakšen tožilec povedal, da ne more sprožiti ustreznih postopkov, ali je kakšen oškodovanec povedal, da ne more zagotavljati svoje pravne varnosti? Ne. Prišla je policija in rekla, da ne more delati. In še več; očitno je predlagala tako spremembo, da se kvalificirana oblika prekrška, ki se nanaša na nedostojno ravnanje v razmerju do uradne osebe pri uradnem poslovanju nadomešča z obliko prekrška, ki je bil storjen v razmerju do posameznika ali skupine. Torej, če se želi ščititi uradne osebe pa izpostavljati funkcionarje, je seveda taka sprememba en korak nazaj. Odpira se pa po drugi strani možnost ene individualne ocene na podlagi nejasne zakonodaje kaznovanja posameznikov. Seveda to ni dobra popotnica. Kolega Baković je lepo povedal, da ljudje različno dojemajo ali pa dojemamo žalitve in da v primeru, ko mora uradna oseba po uradni dolžnosti začeti postopek, oškodovanec nima niti pravice zaustaviti. To ni dobra popotnica v demokratični

Najlepša hvala. Kadarkoli mislimo, da Vlada s svojimi predlogi ne more iti nižje, izvrta luknjo v novo dno. In današnji predlog res presega vse meje verjetnega. Ob takšnih ministrih in – oprostite, ne želim biti žaljiva – sekretarjih pa me res skrbi vaša presoja, kaj je za vas nedostojno. Bojim se, da bo šlo res vse v smeri kadija te tuži, kadija ti sudi. Ko mislim, da smo že vse videli, vi greste še naprej in brezsramno uvajate nove in nove represivne ukrepe, sigurno sankcionirali čisto vsakega, ki vam ne bo povšeči ali pa ki se bo drznil kritizirati vaše ukrepe. Ta ista vlada, ki ljudi konstantno zmerja z lenuhi, svinjami, prostitutkami, zombiji, pošilja ljudi v psihiatrično bolnico in ima polna usta na drugi strani o svobodi izražanja, zdaj pa bi rada cenzurirala vse, kar ji ni pogodu. Tako je cenzurirala STA, ker je pač izjavljal in pisal napačne besede, in ga bo izstradala do konca, pa RTV, zato ker tudi govori napačne besede, pa v Državnem zboru imamo etični kodeks tako imenovani, kjer lopovom ne smeš reči lopov. Po drugi strani pa smo lahko priča takim eskapadam sovražnega govora, kot ga je imel prej poslanec Polnar, da ti jemlje sapo. Skratka, po drugi strani pa strankarski mediji in portali, ki nonstop širijo laži, sovraštvo, podtikanja. Medtem ko to govorim, recimo, se že objavlja v Novi24 z najbolj grdimi fotografijami

milozvočna vašim ušesom, vendar v hramu demokracije je treba slišati tudi tiste, s katerimi se ne strinjate. Tudi jaz vas ne poslušam najraje, saj veste, ampak pač to počnem. Širite ves čas represijo in povečanje policijske države. Potem se čudite, če so ljudje besni. Veste, pred dvema urama sem bila zunaj in je en človek dejansko skočil name in rekel, da bom obglavljena zelo kmalu. Pa nisem del vaše elite. Pa sem se spraševala, bogve zakaj je tako jezen name. In je jezen zato, ker sploh ne loči, kaj je Vlada, kaj dela Državni zbor, kaj dela Državni svet. Ampak Vlada je s sprejemanjem teh norih, neracionalnih odlokov na nekih dopisnih nočnih sejah ljudi spravila ob živce in v obup. Nihče več ne ve, kaj velja. Šolniki ne vedo, kdaj, kdo, kam gre, ljudje, ki prihajajo v službo, ne vedo, kateri test velja, kaj lahko danes, kaj lahko jutri. Veste, ljudem je dovolj. Po drugi strani pa še nikoli v zgodovini – pa jaz sem dolgo na svetu, veste nisem doživela toliko policijske represije, pendrekov, solzivcev, helikopterjev. In potem si dovoli Perič pa ne bom dala nobenega pridevnika zraven, ker bolje, da ne, ker bom dostojna – lagati. In tudi o tem, spoštovane in spoštovani, govori etični kodeks. Lagati, da poslancev Levice ni bilo tukaj. Gospod Kangler, govorim. Prosim, ne motite me! Ali pa pojdite ven klepetat. Tamle sem sedela na mestu predsedujočega in sem vodila sejo, kjer smo branili arhitekte pred novim tako imenovanim Hojsovim protiarhitekturnem zakonom. Moje zadnje besede ob 20.40, ko so že kakšni dve uri krožili helikopterji nad našimi glavami in ko je bilo hrupno, so bile: »S tem zaključujem sejo Odbora za kulturo in vam želim srečno pot domov.« Vsi poslanci Levice, ki pripadajo odboroma za infrastrukturo in kulturo so sedeli tukaj. Lagati, ob tem da imamo posnetke in magnetograme, je nedopustno in nedostojno in bi morali biti najostreje obsojeni po etičnem kodeksu ali čemurkoli. Govorim tukaj o dvojnih merilih. Kaj je za vas arbitrarno nedostojno? Vidite, zame je to skrajno nedostojno. In stranka političnih konvertitov, kot je SDS pa če niste njen član, ne boste sedaj zelo grozno užaljeni –, je ves čas govorila, kako je bila grozna prejšnja država, pa enopartijski sistem, pa člen 133 kar naprej, pa o kultu osebnosti poslušamo. In to isto sedaj gradijo, od kulta osebnosti do uvajanja člena 133. Ampak veste, ko gre za vašo svobodo, je drugače – a ne? Ko gre pa za svobodo nas, ko smo opozarjali, da predsednik Vlade uporablja neprimeren in sovražen govor, ko žali novinarje, ženske, LGBT skupnost, begunce, ste se sklicevali na svobodo govora. Pa veste, ista agenda desnice je po celi Evropi, tudi tam smo na določenih konferencah poslušali o svobodi govora, vendar v Sloveniji svoboda govora bo suspendirana za nekaj časa. Veste, pokojni Kramberger je opisoval točno take, točno take in to je plačal z življenjem! Prej sem v eni razpravi poslanca SDS rekla, ja, pa zakaj niste preprečili izgredov, če so bili vsi miroljubni protestniki v sredo in so samo neke skupine organizirane začele razbijati. Spomnimo, petkovi protesti, ki jih nam očitate in so popolnoma legitimni, ustavni in tako naprej, takrat je Jenull pozval policiste, naj odstrani Hojsove bisere, provokatorje, rumene jopiče in neonaciste, da se lahko naprej odvija protest mirno. Policisti so to storili. In kaj je rekel Hojs? Zahteval je preiskavo. Tukaj ni bilo Jenulla to sredo. Bili so drugi organizatorji in tega niso storili. Ubogi policisti pa tudi sami več ne vedo, kako lahko reagirajo, da jih ne boste maltretirali. In popolna laž je, gospod Kangler, da so policisti zahtevali ta zakon, če sem prav slišala, kar ste rekli. Policijski sindikat je napisal, pa vam bom samo prebrala samo en stavek. »Politični oblasti sporočamo, da policisti več kot očitno postajamo žrtve njenih neracionalnih in provokativnih mnenj in stališč. Zato jo pozivamo k strpnemu, razumnemu in spoštljivemu izražanju mnenj in stališč in spoštovanju raznolikosti naših državljank in državljanov. V nasprotnem namreč prispeva, oblast namreč, k ogrožanju notranje varnosti v državi in poškodbam policistk in policistov. Zato naj se ne igra z našimi pravicami, preneha s kadrovskim izčrpavanjem, političnimi pritiski, zmerjanjem in žaljenjem in se obnaša državotvorno.« Prosim, to je pismo sindikata policistov. In mi smo na strani policistov in njihovega sindikata in njihovih pravic. Veste, ne samo da so policisti talci te avtoritarne oblasti, ampak smo talci tudi poslanci in so talci ljudstvo, celotno ljudstvo Republike Slovenije. Mi tega nikakor ne bomo dovolili in borili se bomo do konca, da te vaše avtoritarne težnje in ta vaša represija in policijska država ne bo prišla do popolne veljave, Evropsko sodišče za človekove pravice, ustavna presoja ne bo šla skozi. Evropsko sodišče za človekove pravice vedno poudarja, da izpostavljeni predstavniki oblasti morajo imeti večjo toleranco in sprejemljivost do napadov nase in kritik. To, kar počnete, je popolnoma v neskladju z duhom evropske konvencije o človekovih pravicah. Pa še samo, da se dotaknem in bom počasi nehala, kar je prej kolegica Nataša že načela. Tukaj navajate tudi kot kaznivo beračenje na javnem kraju in redarji bodo imeli še celo pooblastila. Mislim, ubogi redarji, kaj bodo morali še početi. Prenočevanje na javnem kraju – kje pa naj spijo tisti, ki jih je takšna politika spravila ob vse? Gledali smo deložacije za 150 evrov, kjer so se ljudje dobesedno privezali za svoje hiše. Mnogi so postali brezdomci. Pisanje po objektih, kampiranje imajo pooblastila tudi redarji. In spodbujanje nestrpnosti. To mi je pa zelo všeč, kajti pri spodbujanju nestrpnosti pa upam, da boste najprej pogledali medije, ki so v službi te vlade, pa vse portale, pa pogledali, kje se dnevno spodbuja

Hvala lepa, spoštovani predsedujoči. Spet bo gospa poslanka užaljena, če ji bom odgovoril in nalil malo čistega vina. tipično za poslance Levice, da postanejo hitro vznemirjeni, če jim rečeš, da jim boš odgovoril. Poglejte, deložacija za 150 evrov je bila v prejšnji vladi, v tisti, ki ste jo vi podpirali, in v tisti vladi, ki ste jo tudi vi zrušili. Vi že danes, poslanka, veste, kakšna bo ustavna presoja. Jaz si tega ne bi upal napovedati. Kaj vi meni s tem sporočite o Ustavnem sodišču, če že danes veste, kakšna bo ustavna presoja?

en je Policijski sindikat Slovenije, drugi je pa Sindikat policistov; enega vodi Cvetko, enega pa gospod Mlekuž. Kot vladni pogajalec smo s policijskim sindikatom, PSS, z gospodom Cvetkom, naredili vse za slovenske policiste, da mejni policisti, v kolikor boste tukaj v Državni zbor sprejeli Zakon o policiji, dobijo 150 bruto evrov vsak mesec, policisti na ulici 140 evrov bruto vsak mesec, vodstveni kader 130, tehnično osebje, ki je v podporo policiji, tudi čistilke, administratorke, orožarji, po 100 evrov vsak mesec. Drugi policijski sindikat, o katerem vi govorite, katerega ga vi citirate, je na nek način užaljen in išče medijsko pozornost. In verjetno tudi politično podporo, glede na to, da ste vi kot poslanka Levice citirali njih. To je čista resnica. Gospod Hojs ni nikdar uvedel v zvezi s protesti, pa ko ste omenili rumene jopiče, nadzor nad postopkom. Bil je pa sprožen interni nadzor, interni nadzor. Direktor policije ima pravico sprožiti, da dobi dejansko stanje in sliko. V čem pa je to problem? Kritizirate to vlado. Kritizirali ste to vlado – v redu, demokratično. Samo, če ne bi bilo vas tukaj, bi še danes imeli vlado Marjana Šarca. Vi ste jo po eni strani podpirali, po drugi strani pa ste jo tudi vi iz Levice zrušili. Pa že enkrat slovenskemu narodu povejte! / oglašanje iz klopi/ Ne samo, da ste jo zrušili. Vsi skupaj iz koalicije ste vrgli puško v koruzo pa pustili Slovence in slovenske državljane na cedilu. Ta vlada pa nosi odgovornost in rezultati so tukaj. Je pa res, da to pa vas boli v opoziciji. Imate pa vso pravico protestirati, svobode govora in vsega tega vam ne oporekam. Če boste kršili, vam bo policist jurja zakasiral. Glede na to, da dobro zaslužite, zakaj bi bili vi, poslanka, izjema od navadnega državljana. Vsi smo enaki pred zakonom in moramo biti enaki v skladu z ustavo in vsemi ostalimi. Ampak vi bi očitno radi imeli privilegij, da za vas zakoni ne veljajo. To, kar govorite. Spoštovana poslanka, lepo prosim, da tudi vi spoštujete poslovnik. Če nekdo govori, da ga ne motite. Izvolite, Nataša Lahko prosim nehate, državni sekretar, ves čas govoriti, kaj jaz mislim, ker nimate pojma, kaj jaz mislih. Verjemite, da nimate pojma, kaj jaz mislim. To je ena stvar. Druga stvar. Jaz ne iščem nobenih privilegijev za sebe, tako da ne mi podtikati. Vaš minister išče privilegij za sebe, ki bo v zasebni tviteraški sferi še naprej govoril, da smo mi državljani svinje, pa ne bo plačal jurja za to, čeprav ima boljšo plačo od mene. Tako prosim vas lepo, spoštovani državni sekretar, ko toliko dobrega delate za ljudstvo, čudno da je ljudstvo sicer jezno in razjarjeno, ampak seveda, vi tako dobre stvari delate, da nam boste ja podarili vsak hip še verbalni delikt.

zelo nedostojno je, da tukaj govorite o plačah in dodatkih nekih zaposlenih na policiji, to je nedostojno. Tudi še bolj nedostojno je, da ste uspeli policiste skregati in deliti dva sindikata, kateri je pravi in kateri ni. Nedopustno je to početi, če ste državotvorni in če vodite nek resor. Kakšna bo sodba Ustavnega sodišča in Evropskega sodišča za človekove pravice, pa popolnoma zlahka predvidimo, kajti kršite človekove pravice, evropske direktive in ustavo. In je jasno, da to ne more iti. O razlogih, kdo pa je

Hvala lepa, podpredsednik. Državni sekretar ima zelo rad to besedno zvezo »puška v koruzi«. Pa bom povedal, da tiste vaše puške v koruzi, tiste puške ni bilo moč vreči v koruzo, ker je bila koruza poležana. Namreč, od jeseni 2019 sta dve stranki iz iz koalicije, ki jo je vodil Marjan Šarec, vneto, vneto v tisti koruzi v dogovoru s stranko SDS že rušili vlado. Tako v v trenutku, ko je Marjan Šarec odstopil, je bila koruza dokončno poležana in seveda ni bilo kaj vreči vanjo. **PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:** Hvala lepa. Gospod Rudi Medved, mislim, da to ni bila replika. Predstavnik Vlade, Franc Kangler, imate besedo. KANGLER:** Spoštovani predsedujoči, nič narobe, kar je gospod Medved odgovoril. Vemo, kdo je leta 1991 vrgel puško v koruzo, kdo pa je puško držal do zadnjega trenutka. To je boleče za nekatere, ki imajo nostalgijo. Pa ne leti to na vas, gospod Medved, bog ne daj. To je boleče za nekatere, ki imajo nostalgijo po Balkanu. Gospe

Ste pa tukaj, ko sem govoril jasno in glasno zaklicali: »Tudi mene bo policist kaznoval za tisoč evrov.« Jasno in glasno sem vas slišal sem, zato sem vam odgovoril, da tudi vas, ker niste izjema, res niste izjema, vsi smo enaki. da sem kolesarila na protestih in da vi to veste. To pomeni, da pač veste, kje jaz kolesarim, kdaj kolesarim, koliko kolesarim in tako naprej. Naslednja stvar, ko se že govorite in se tu ščeperite, kdaj je kdo katero puško držal v rokah, kako pa je bilo kaj pri 2. svetovni vojni?

Težko bi mi bilo tukaj razpravljati o vsebini njegove izjave glede žensk in kaj se je dogajalo.

Mislim, take nikakve in neumestne razprave, da je groza. Kolega Kangler, jaz in vi sva bila župana in sva kolega, in to veste, da imava tudi malo drugačen pogled na vso situacijo, ker pač, ker si župan, nisi župan leve ali pa desne, ampak si župan vseh. Kajne? Tako. In takrat potem imaš in pridobiš lahko verjetno malo drugačen pogled na situacijo, ki je. Ampak dejstva danes, zakaj smo mi zdaj tukaj. Vlada se je odločila, bodimo pošteni, Vlada se je odločila; ne na predlog policajev, na predlog ne vem koga ali kar je. Vlada se je odločila, da bo kaznovala osebe. To je cilj tega. Vlada se je odločila, da bo kaznovala osebe, ne vem, če bodo žalile, če se bodo prepirale, če bodo vpile ali se bojo nedostojno vedle do uradne

Se pravi, ti lahko pošlješ v tri, kamor bi rekli po domače, nekoga in če policaj tega ne sliši, ne velja nič. To je to. Se pravi, mora biti policaj zraven

Vemo, da se dogaja, tudi to se dogaja. Z vsem spoštovanjem. Poznam. Imam ogromno prijateljev policajev, res, imamo ful filinge, zelo dobre. Ampak tako se je zgodilo. Zgodovina je pokazala že to, ko smo iskali ministra, ki smo ga iskali, da dela napake in potem smo videli, kako se je končalo. moramo vedno štartati s tem, da je poštenost prva reč in jaz ne dvomim v to. Bogvaruj, če bi začeli dvomiti še v to. Ma ne govorim samo o policajih redarjih, sodnikih, govorim o vseh o vseh skupaj, tudi o poslancih, tudi o državnih sekretarjih. Osnova je poštenost. Od tukaj izhaja ta reč. Vi morate razumeti eno stvar. Spoštovana državna sekretarja, ki sta oba danes tukaj. Vi s tem zakonom hočete narediti dobesedno eno zadevo: utišati narod. To je bistvo vsega! Vi hočete utišati narod. Vi zdaj govorite o levem fašizmu, nonstop ta izraz, ki je meni tako svinjski, tako svinjski izraz, ki ste si ga izmisliti vi, ne mi.

Obstaja pa ideologija fašizma. In fašizem prvo reč, ki jo je napravil, je utišal narod. Ali me razumete ali ne? In kaj je ta zakon drugega kot fašističen zakon za utišanje naroda? govorim o ljudeh. O sistemu. Kolega, me razumete ali ne? Ni prav. Vi iščete tukaj neko zaščito, ker ste užaljeni, bodimo narod ima poln kufer vsega, ker verjetno s tem sistemom, s katerim vladate, ki ni pravilen, ker drugače ne bi bilo toliko protestov, ne bi bilo toliko nestrinjanja. Očitno je nekaj, kar ne funkcionira v tej državi. In zdaj, ker vi se ste naveličali poslušati vse te ljudi, ki pošteno izrazijo svoje nestrinjanje, bi jih utišali. In tukaj je bistvo vsega. In tega si ne smete dovoliti, ker ni prav. Kolega, ni prav, a razumete. To je bistvo. Kakšno je moje mnenje, osebno mnenje, bom govoril o tem. To je škandalozno, kar je rekla gospa, in se strinjam. Je arogantno, je zgrešeno. Vi zdaj boste govorili, da ni res, ampak vse se je začelo točno na Triglavu. Tam se je začelo, bodimo pošteni. Ne govoriti, da se je to dogajalo prej. Lahko, verjetno, da je bila to kapljica, ki je šla čez rob in potem ste rekli, da je treba nekaj narediti, tukaj moramo to klapo utišati. To je bilo bistvo tega. Bom povedal nekaj. Kaj Kaj bi vi radi dosegli s tem? To je en čisto represiven sistem. Dvosmerni, pazite! Ali me razumete, Kangler? Dvosmerni. Se pravi, danes ste vi na vladi, ki uveljavljate te zadeve, jutri bodo drugi na vladi, ki bodo uveljavljali iste zadeve. Ali se vam bo zdelo prav takrat? Je jasna ta zadeva? Mi delamo nekaj, kar ni prav za naš narod. Eno nasilje, kakor ga vi zdaj dajete s tem zakonom – ker to je nasilje – povzroča samo drugo nasilje. Nič drugega. Pa to je fizika, veste, to ni reč, to je čista fizika. In ker ste bili vi, ki ste protestirali, ki ste verjetno pozabili, da ste protestirali za vsakim vogalom, da ste delali shode za vsakim vogalom, leta 2012, ko se je metalo kocke v parlament – kdo je bila tista oseba, ki je kocke metala v parlament? Članica SDS!

Mi smo tukaj za nekaj, kar ni prav, da smo. Ni prav. Ni prav, človeško gledano ni prav. Zdaj, kaj iščemo mi tukaj? Ljudje nas popljuvajo, ne popljuvajo fizično, popljuvajo verbalno in kar je treba, nas žalijo in te

Ne leva, desna! Veste, kaj se zdaj dogaja? Zdaj imamo štiri frakcije tukaj. Je že postala, in to zaradi vas, je postala leva, je postala desna, so postali cepilci in necepilci. Štiri. Ni bilo zadosti dve. Zdaj smo štirje. Vsi proti vsem. Vsi proti vsem. Kam pridemo na tak način? Ali je to način in sistem vladanja? Ali ste se vprašali, zakaj smo prišli do tega, do te točke danes? Zakaj smo danes na tej točki? Jaz bi vprašal samega sebe in bi verjetno tudi rekel, da res kaj zgrešimo. Nekaj tudi lahko zgrešimo, je človeško. Saj nobeden ne reče – človeško. Ampak kaj hočemo napraviti? Utišati narod. Represivno utišati narod, tako kakor je bilo leta 1923, 1924, ko so začeli fašisti. Pa mislim, da daleč od tega, da ste. Upam, upam in si želim razmisliti v tem smislu in da je res tako. Ne verjamem, da bomo ponovili zgodovino za sto let nazaj. Ampak vsi indici kažejo, da se začne to pot in tako se je začelo takrat.

s tem zakonom mi nič drugega ne naredimo, kot da dajemo policiji arbitrarno moč odločati o naši usodi. Samo to. Ker policaj bo lahko odločal ali pa ne, bo postal sodnik. V tem trenutku bo postal sodnik, ker on bo rekel in on bo ocenil,

Zaradi tega, spoštovana sekretarja, zdaj z vsem spoštovanjem, lahko z dobrim namenom ali kaj je treba, ampak to ni dober namen, verjemite mi, ker vidim človeško zadevo tukaj. Ni dober namen. Res ne, se opravičujem. Tukaj, v tej fazi moram reči, da to ni tisto, kar bi si naša stranka želela. Mislim in sem prepričan tudi, ta zakon je popolnoma brezvezen, je tudi nepotreben, nedorečen in na splošno je škodljiv za vse. To se pravi, ko je škodljiv za vse, kot sem rekel prej, je to dvosmerna zadeva, je ena zadeva, ki se v Državnem zboru ne sme sprejemati in zaradi tega zakona ne bom podprl. Hvala, predsednik.

kolegi! Sam državni sekretar je … Jaz nisem bil presenečen, ko sem videl osnutek tega zakona. Zdi se mi en tak logičen naslednji korak vsega, kar sem v tem letu in pol, slabih dveh letih iz naslova vlade in njenega upravljanja represivnega aparata videl. Popolnoma nič presenetljivega, nič, kar ne bi pasalo v siceršnji kontekst delovanja te vlade. Seveda je tukaj celoten kontekst širši, terja vprašanje, kakšno državo sploh hoče ta vlada in na kakšen način represivni aparat s policijo in zakonodajo, kot jo ta, ki jo imamo danes na mizi, tukaj igra igra vlogo. Zdaj, kakšno policijo ta trenutna vlada želi v tej državi, mislim, da nam je vsem popolnoma jasno, da smo videli v primeru Breznik, ko je vaš sekretarski kolega, ne vem, mislim da lani, pred kakšnim letom, vozil vinjen, ga je policija ustavila in je potem minister Hojs prav pokazal s prstom na policiste, ki so vodili ta postopek in ekstra preveril njihovo delo. Videli smo, kako je v primeru junijske proslave na Prešernovem trgu, ko so policisti odstranili neonaciste iz sicer mirnega zbora, zopet direktor policije pokazal s prstom, ne na neonaciste, ampak na policiste, ki so ukrepali. In govori se seveda po slovenskih policijskih postajah, da se da se varnost pri delu oziroma varnost pri obdržanju zaposlitve pri policistih malo že po tihem pogojuje tudi s strinjanjem delovanja te vlade oziroma da so policisti pred vprašanjem, ali izraziti svoje nestrinjanje s takšnim upravljanjem policije ali ne, zato da obdržijo ali ne obdržijo obdržijo službe. Tako je ta higiena v policiji vprašljiva. Vidva se lahko, sekretarja, seveda zdaj križata tam, ampak jaz imam sam svoje osebne izkušnje kot protestnik. Ko sem tudi polagal stopala, pa policisti so dobili komando, da mene ne obravnavajo, ker sem politični funkcionar, medtem ko so drugim dajali kazni. Podobna stvar se mi je zgodila ob dveh primerih. Seveda sem tudi sam zaskrbljen, ko zakon daje policistu arbitrarno odločitev, kaj bo zdaj naredil, bo sam po svoji volji presodil, na kakšen način bo obravnaval trenutno situacijo. Ko pa vidim, da so policisti zmedeni, pod pritiskom, da ne vedo, kaj naj naredijo ali kaj ne naredijo. Policist, ki mene ni oglobil, je moral svojega nadrejenega klicati, biti z njim na telefonu 10 minut in se je potem odločil, da smem protestirati. Človeku, ki pa ni izvoljeni poslanec, ki je pa isto stvar naredil, isti kos papirja položil na tla, je dobil pa kazen. To je policija, spoštovana sekretarja, pod vašim vodstvom, pod vodstvom ministra Hojsa. In v tej luči seveda ta zakon ni nikakršno presenečenje. Ta zakon gradi moč oblasti z vse več pooblastili in na drugi strani razbija javnost, kar je pa seveda tudi vam v velikem interesu. Bi se pa zelo na kratko, kolikor imam še časa, odzval na neke stvari, ki so jih izrekli bodisi koalicijski poslanci bodisi, gospod Kangler, vi. Eden od poslancev je rekel, kaj je narobe, če sankcioniramo žaljenje in zmerjanje zaradi političnih prepričanj. A zdaj? Zdaj? Po vseh trenerkarjih, čefurjih, politkolesarjih, zombijih, pedrih, po Zlatku in Jenullu, po bralcih ustave je pa kar naenkrat treba biti biti pozoren na žaljenje in zmerjanje zaradi političnih prepričanj? Vprašajte te ljudi, kako jih je država do zdaj videla zaradi njihovih političnih prepričanj. Tako se pridružujem nekomu … Aha, ali pa še to! Joj, gospod Kangler, skoraj sem pozabil! Pred zakonom smo vsi enaki, ste rekli. Ta je bila kar zabavna, no. Toliko smo enaki pred zakonom, da so evropske institucije, ko so razmišljale, koliko in na kakšen način sredstev za pomoč in okrevanje nam namenijo, so razmišljali, če bi nas dali v tisto skupino Poljske in Madžarske, pri katerih so se vprašali, če bi pomoč pogojili s spoštovanjem vladavine prava. Toliko enaki smo. Da ne govorim o maskah na obali Kolpe in tako naprej in 800 evrih za prekršek za družino, ki je jedla rogljiček. Tako se pridružujem vsem kritikom doslej. Ta zakon je fašističen, je neustaven, je nepravičen in je aroganten. Rešitev pa seveda vidim v tem, da se vsaj ta sporni člen črta ali pa da cel zakon pade, da preiskovalka, ki jo vodi koalicija, o političnem vmešavanju v delo policije opravi svoje delo. Pa da vlada odstopi, to bi bila pa tako ali tako ultimativna rešitev. Hvala lepa.

Tudi Violeta bi naredila dobro, če bi še malo počakala, ker bo marsikaj, kar bi morala vedeti, pa očitno žal ne ve. Najprej. Rečeno je bilo glede pravnega stališča danes, da je treba to razčistiti. Kar se prava tiče, je stvar jasna, gospe in gospodje. 34. člen Ustave Republike Slovenije pravi, da vsakdo ima pravico do osebnega dostojanstva in varnosti. Čeprav citiram na pamet, mislim, da je citat več kot točen. Vsakdo ima pravico do osebnega dostojanstva in varnosti kadarkoli, kjerkoli. In samo zato je bilo potrebno sprejeti ta amandma, ki smo ga sprejeli na odboru, in zato je ta amandma pomemben. Jaz bi bil celo vesel, če bi držali besedo tisti, ki ste na odboru vpili, da bo potem to predmet referenduma, ker to bi bil referendum o metodi pouličnega nasilništva. Kdo je za in torej nasprotuje povišanju kazni za take primere in kdo temu nasprotuje. Kdo meni, da je treba spoštovati Ustavo Republike Slovenije, res spoštovati, dosledno spoštovati in da imajo ljudje pravico živeti varno. Prejle je rekla, mi beremo ustavo, predstavnica tiste stranke, ki ima v programu napisane protiustavne poudarke,

Toliko o spoštovanju ustavnosti s strani tistih, ki imajo tega v tem trenutku veliko povedati. Na nek način se je danes krasno videla vsa ta beda modernega levičarstva. Poglejte, ko je šlo za živali, je bil poudarek, če nekdo izvaja nasilništvo, vpije nad živaljo, jo odriva, bog ne daj, da bi jo pljunil, to najostreje kaznovati, leta zapora, vsaka kazen je prenizka. Tako približno je šla ta razprava prej. Ko pa gre za ljudi, gospe in gospodje, pa s točno iste strani – ja, ne, to je pa nesorazmerna in nesprejemljivo visoka kazen 500 do tisoč evrov. Bežite no! Se pravi, žival bomo zaščitili, s človekom se pa lahko počne, kar se hoče. To je moderno levičarstvo. to tudi v resnici je, ampak lepo, da ste to pokazali na tak način, da ljudje končno vidijo to in da tudi razumejo, za kaj v resnici gre. Zdaj pa pojdimo naprej na tisto, kako smo se sploh znašli na tej točki. Tukaj ni nekaj, kar bi nastalo včeraj. Leto in pol, leto in pol, gospe in gospodje, imamo kurjače, ki politično kurijo. Oni temu rečejo protesti, dejansko pa je poulično nasilje in huliganstvo, zato ker so pač odleteli z oblasti. In spodbujajo ljudi, da kršijo zakon, da kršijo predpise, da ogrožajo eden druge, vse v hlastanju boja za oblast. Vse poteka pod rdečimi zvezdami, vse poteka pod znaki Levice. ta slika je zelo zanimiva, ker je na njej je en gospod Koprivc, ki je trdil, da ga ni na teh protestih bilo. Še ena Ena ni nobena, dvakrat je pa obakrat, so rekli. No, in kako se je potem stvar razvijala naprej. Tukajle imamo potem naslednjo stopnjo. Tukaj so že zastave Antifa, spet seveda kup rdečih zvezd pa vsega ostalega smetenja iz totalitarnih režimov in tukaj tudi vidimo že agresivno nastopanje. vidite nekaj tega. No, in potem so bili prvi valovi nasilja, ki smo jim bili priča lansko jesen. Vse je potekalo pod rdečimi zvezdami, pod zastavami Antife, znaki Antife, zakrinkani posamezniki – značilno za Antifo. In potem, ko se reče, da je to metoda pouličnega nasilništva, govorim o metodi, in da je to levi fašizem, se pa eni počutijo grozno užaljene. Za nobenega nisem rekel, da je to kot tak, ampak metoda, gospe in gospodje, je pa nesprejemljiva. In ne govoriti o tem, kar je bilo prejle rečeno, da je levi fašizem izraz, ki se je izumil v Sloveniji. Izraz levi fašizem uporablja danes mnogo avtorjev po celem svetu. Kar preverite, če meni ne verjamete, vam lahko še kakšno knjigo posodim pa si jo preberite. In ni izumljen pred parimi dnevi ali parimi meseci, ampak je že dolgo v obstoju. obstoju. V bistvu je pa to pleonazam. Sedaj pa malo šole, gospe in gospodje, o totalitarizmih. Namreč, najprej morate vedeti, da vsi totalitarizmi, brez izjeme, temeljijo na nauku Karla Marxa. Ko govorite o tem, ko bi radi prodajali, da si socialist, je pa to nasprotje od nacista, seveda to ni res. To je v resnici eno in isto. Sedaj pa kdor misli, da to ni res, dajmo malo uživati v tem, gospe in gospodje. To je spomenik iz nacistične Nemčije, postavil ga je Adolf Hitler osebno. In na njem piše, jaz sem socialist. Adolf Hitler: »Ich bin Sozialist.« Vsi, ki hvalite socializem, vsi, ki se zavzemate za socializem, torej hvalite Adolfa Hitlerja. Toliko, da boste vsaj vedeli, o čem počnete. Kot je rekel nekoč en znan aktivist, črnski aktivist, ki je rekel, imam vizijo. Jaz imam pa vizijo, da bi imeli končno v tem parlamentu ljudje kaj pojma o stvareh, o katerih razpravljajo. Potem bi tudi vedeli, to odgovarjam na nekaj, kar je bilo rečeno na seji mojega odbora, kjer je gospa Sukič, ko sem jo opozoril, da imajo vsi totalitarizmi in da so vsi leve provenience, brez izjeme, korenine pri Karlu Marxu, je rekla, da haluciniram. In ko sem rekel, da je rasist, me je dobesedno s tem tudi ozmerjala. Sedaj pa poglejmo, kaj je v resnici Karl Marx rekel. On je rekel, da je treba tiste rase, ki so prešibke, da bi pač izvedle revolucijo in tako naprej, da morajo iti stran, da jih je treba odstraniti in da morajo izginiti v revolucionarnem holokavstu. Tole, gospe in gospodje, je iz filma, ki je bil financiran z denarjem Evropske unije. Tako upam, da ne bo kdo rekel, da si je kdo to izmislil. Drugače pa so kopije tega objavljene v poljskem nacionalne muzeju. Tako da kadar govorimo o rasizmu, največji rasist tega sveta je bil Karl Marx. In kdo skače okoli z njegovo majico tudi po tem parlamentu, ta podpira rasizem. Toliko, da boste vsaj vedeli tisti, ki to počnete, o čem govorite. Najbolj žalostno pa je, da je Karl Marx med tiste, ki jih je imenoval odpadki narodov, štel tudi slovanske narode, torej tudi vse nas. Take ljudi se tukaj v tem parlamentu hvali in se nanje sklicuje. In če še dvomite, tole sem nekoč prebral in mi je vsa levica ploskala. So rekli, stojimo za vsako besedo, ker so mislili, da je njihov citat.

sedaj ko ste torej razumeli, od kod izraz levi fašizem, ki ga je prej posebej problematiziral vaš kolega Bandelli, in razumete, da drugačnega fašizma ni, pa tudi drugačnega socializma ni. Najprej moraš biti socialist, da si lahko potem nacionalni socialist; torej nacist. Potem razumete, kako neumne so vse tiste izjave, žal tudi takih fantov, ki ne razumejo te zgodbe zaradi šolskega sistema, kakršnega imamo, ki je poln propagande namesto dejstev, namesto da bi te stvari učili v šolah, ko mislijo, da je socializem nasprotje nacizma. To je eno in isto. Samo dva obraza enega in istega zla sta. Moraš biti najprej socialist, da bi potem lahko nacionalni socialist ali pa internacionalni socialist. Saj In kaj fašizem? Fašizem je pa korporativni derivat nacionalnega socializma v resnici. To se pravi, vsi trije so levi, vsi trije so utemeljeni na Karlu Marxu, vsi trije so zločinski in vsi trije so enako zavržni. Če še kdo dvomi, naj si pogleda tole knjižico, ki je zelo zabavna, to je samo malo, tako za dodatek, to je knjižica o prvih enotah Rdeče armade. Kot vidite, so imeli v znaku kljukasti križ. Aja, pa še za tiste, ki tega ne veste, ker niste bili zraven, letos so 23. na spominski slovesnosti za žrtve vseh totalitarnih sistemov, tam je bil predstavljen dokument, leta 1939 je Socialistična internacionala objavila ob podpisu pakta Ribbentrop-Molotov pravo hvalnico, slavospev, kako socializmi dobro sodelujejo v borbi za svetovno prevlado socializmu. Toliko okoli tega. V resnici, in to si prosim vsi zapomnite enkrat za vselej, ni nasprotje socializma-nacizem, ampak nasprotje nacizma in socializma je demokratičen, svoboden sistem. To je bistvo, o katerem bi morali mi danes govoriti. In ta sistem je treba braniti. Ta sistem je treba včasih zaščititi s tistim, kar se v pravu reče ultima ratio, zadnja izbira, to se pravi z zaostritvijo kazni. V danem primeru je bilo to tudi storjeno. Zakaj? Ker nihče ne more imeti pravice, da kogarkoli nadleguje. In prosim lepo, tukaj se ves čas – tudi kolegi delajo to napako –, govori samo o funkcionarjih in tako naprej, tudi prvoten predlog je bil s tega vidika po mojem zgrešen. Poglejte, žrtve tega nadlegovanja, tudi nasilništva, pouličnega nasilja so bili tudi zaposleni v Državnem zboru. O tem se pa ne govori. Preverite, če meni ne verjamete! Žrtve pouličnega nasilništva, torej levega fašizma, so bili tudi navadni državljanke in državljani. Kdo je pa najbolj nasankal? Tisti ubogi snemalec s televizije, ki mu je en tip, ki je bil razdražen od vseh hujskačev skozi mesece in mesece propagande preko javnih medijev, mu je dobesedno skočil v hrbet in ga je hudo poškodoval. Tudi to, kar se je zgodilo zdaj, čeprav se zdaj potem vsi distancirajo od tega. Zdaj so vsi že hoteli kar pozabiti, kako se je zgodba začela in da so tukaj v resnici korenine tega, kar se zdaj dogaja. To je samo razvoj, ki se je razvijal skozi mesece in mesece hujskanja in zaradi tega smo prišli do te točke, na kateri v resnici zdaj smo. Stvari so nekoliko avtorjem mogoče res ušle iz rok, saj to morda je res, morda ni res. Vsekakor pa ni res, da nihče od tega nima nič pa da nihče nima pri tem nič zraven. Glavni organizator teh protestov je bil že dogovorjen v nekem trenutku, to se je pisalo pri nas gori na veliko in so vsi o tem govorili, da bo kandidiral pri LMŠ na predčasnih volitvah, po tisti legendarni puški v koruzo. potem iz tega sicer ni bilo nič, ampak zadnjič je bila zelo zanima scena, da so nekateri iz opozicije tik pred začetkom nasilnega dela nemirov izginili s seje; kar pomeni, da jih je nekdo opozoril, kar pomeni, da te naveze še vedno obstajajo, čeprav jih vsi tajijo. In gospe in gospodje, to je narobe. To je strašno narobe, ker to je pot v to, da se državo zapelje v kaos. Nihče nima pravice kogarkoli ogrožati, nihče nima pravice uporabljati nasilja, pa če je to verbalno nasilje, če je to nasilje v katerikoli obliki, če hočete, pljuvanje po ljudeh ali pa … Te pravice nima nihče in je ne more imeti in temu se je treba upreti. S tega vidika je to korak v pravi smeri. Zelo pozen korak, ampak korak v pravi smeri. Če bi se, recimo, zgodilo, da bi to razveljavilo Ustavno sodišče, bom osebno za to, da se potem ta člen še neznansko bolj zaostri, kot tole, kar je zdaj predlagano. Ker pouličnemu nasilništvu se je treba upreti. To lahko pripelje do takšnih posledic, kot smo jih videli v ZDA. Tam se je toleriralo poulično nasilništvo, ker se je obesilo na neke visoke floskule o zaščiti manjšin pa ne vem kaj. Na koncu je bilo čez 20 mrtvih, na tisoče ranjenih in na milijarde dolarjev škode. Najbolj žalostno pa je in tukaj mislim, da se marsikomu svetijo oči v tej dvorani, ker se jim je splačalo. Saj na koncu so tisti, ki so nasilje sprožili oziroma vodili iz ozadja niti, prevzeli oblast. Podoben scenarij je v Nemčiji in še kje in samo upam, da so v Sloveniji Slovenke in Slovenci dovolj pametni in modri, da bodo pouličnemu nasilništvu, metodi pouličnega nasilništva, ki je levi fašizem, rekli odločno ne. Če bo treba tukaj na referendumu in potrditi ta zakon, ki ga danes sprejemamo, če pa bo treba drugače, pa drugače, zagotovo pa na volitvah. Demokracija je ranljiva, demokracija je ranljiva zato, ker uporablja sredstva, ki so demokratična, ki so ji na razpolago, ampak ima pa vso pravico, da se brani. Nihče nima pravice kogarkoli nadlegovati. Vsaka državljanka, vsak državljan, vsakdo, ki tu živi, ima vso pravico, da gre kjerkoli po cesti, ne da bo tam ena skupina, ki vpije, ne vem, z nekimi dobrimi nameni, in z ne vem kakšnimi načrti skočila vanj in ga nadlegovala, žalila, spljuvala ali pa še kaj hujšega. Mimogrede, tudi pljuvanje v času pandemije je v bistvu lahko tudi razumeti kot poskus umora. Ste na to kdaj pomislili? In ima tudi potem ta človek pravico, da se upre z vsemi sredstvi, ker vsakdo ima pravico do samoobrambe. Pravica do samoobrambe je neodtujljiva človekova pravica. O tem bomo tudi še kdaj morali narediti kakšno razpravo v tem državnem zboru, ravno tako, kot mislim, da bi bilo treba zaradi vseh floskul, ki se kar takole limajo, o o posameznikih – jaz sem bil s strani tistih, ki imajo danes največ povedati o toleranci in strpnosti in razumevanju, ozmerjan že z nacistom, fašistom, pa še s čim, pa bi o tem lahko še kakšno posebno predavanje naredil, da bi se mogoče kaj naučili o tem, kaj sem in kakšno rodbino imam, ampak bom to pustil za naslednjič. Bi pa rekel, da je potrebno spremeniti tudi zakonodajo, zakonodajo tako, da se se poulično nasilništvo omeji do konca, da se ga prežene in izžene, ker ne sme imeti nobene, tudi teoretične pravice obstoja v demokratični družbi. In po drugi strani, da je potrebno tudi za vse to, kar gre preko meja dopustnega, dobiti ustrezna pač nadomestila, če želite, tudi odškodnino. In če ne bo za to koalicija, bom sam predlagal, da se uvede penalna funkcija odškodnine v Sloveniji. Če bi bila v minulih letih, ko se je mojo družino celo, edino v Sloveniji, kolikor mi je znano, zmerjalo z nacisti, bi bil jaz že milijarder, to mimogrede. Pa ne gre za to, gre pa za to, da se ljudi zaščiti. Gre za to – to ste vsi že pozabili – gre za to, da nihče nima pravice uporabljati takih metod. Tukaj se govori, nekdo je nekomu nekaj napisal – groza in strah. Seveda to ni prav. Gospe in gospodje, samo meni so grozili z umorom že na radiu, lahko preverite. En je klical na Radio Krka, pa je rekel, da je treba zaklat mene pa vso mojo družino. V taki zelo polomljeni jugoslovanščini je govoril. Jaz dam prijavo policiji. Veste, kaj je rekla policija? Naj jim jaz preskrbim dokazni material. Ne zafrkavam se, resno je bilo to rečeno. To, gospe in gospodje, so okoliščine, v katerih je nemogoče normalno delovati. Država ne more na ta način delovati in ne sme na ta način delovati. Ljudje imajo vso pravico živeti varno. Tako kot sem začel, vsakdo ima pravico, ali je tukaj zaposlen, ali tukaj dela, ali je poslanec, ali je karkoli, ali je pa katerikoli državljan ali državljanka ali pa se samo slučajno nahaja kot tujec na ulicah Republike Slovenije, ima pravico do varnosti, ima pravico do osebne integritete, ima pravico, da ga nihče ne nadleguje, da se nihče ne zdira nanj, da mu nihče ne grozi, da ga nihče ne odriva, da ga nihče ne pljuva. In proti temu je uperjen ta člen! Zato je ta člen potreben, ker ste pripeljali Slovenijo do te točke, da je treba v tej smeri ukrepati. Žal. In ne se danes delati vsi nedolžne, kako nihče s tem, kar se dogaja, nima nič. Sem vam pokazal slike. To, kar se danes dogaja in zaradi česar sprejemamo ta zakon, je plod leta in pol sistematičnega in načrtnega razpihovanja, pač hlastanja po oblasti. Ampak nihče nima pravice uporabljati sile za hlastanje po oblasti. Nihče nima pravice kogarkoli nasilno nadlegovati, kogarkoli žaliti, kogarkoli izsiljevati. Tukaj je treba pač reči odločen ne in država mora svoje narediti. In naša naloga je, da poskrbimo za to, da se bodo ljudje na ulicah počutili varne; da bodo mame mirno sprehajale svoje otroke, da bodo snemalci opravljali svoje delo brez strahu, da mu nekdo skoči v hrbet, da bodo policisti, ki tukaj opravljajo svoje delo, zaščite, ne da jih bo 7 končalo na urgenci oziroma v bolnici, ker bodo poškodovani od nasilnežev, takih ali drugačnih, ki so si pač domišljali, da lahko počnejo, kar hočejo, ker so bili toliko časa razpihovani s strani medijev. In na koncu ljudje, res, marsikateri verjame, da če ima dobre namene in sebe vidi kot nekega rešitelja, potem pa lahko počne, kar hoče. Gospe in gospodje, to je bila pot v katerikoli od teh totalitarizmov, o katerih sem prej govoril. To je v resnici pot v totalitarizem, ko se postavlja namen, ne gleda se pa sredstev, ne spoštuje se prava, ne spoštuje se ustave, ne spoštuje se pravne države, ne spoštuje se človekovih pravic. Edina prava pot je demokratična; se pravi, da se pač išče rešitve in da se ustrezno, če je potrebno, spremeni pravni red. Ko gre za pregon pouličnega nasilništva, je zakon, ki je pred nami, ustrezen, dober, pravilen in ga bom z veseljem podprl. Hvala lepa. Imamo kar nekaj postopkovnih predlogov. Prva gospa Divjak Mirnik. Ne?

interpretirate poslovnik, vi interpretirate potek seje. Prejšnji podpredsednik je enkrat že uspešno interveniral, ko je državni sekretar bil malce vsebinsko razglašen. Jaz nimam pojma, kam je spadal ta zgodovinski elaborat, ki je, mimogrede, pozabil na 80 let pomembne zgodovine, zraven eno kopico delavskih bojev in feminizma in tako naprej. Ampak okej. Stvar je simpel. Zakon, ki ga imamo na mizi, je v bistvu zelo preprost; kliče po upravljanju policijskega dela v imenu politike. Kar politika hoče delati, je tukaj zasužnjiti si spoštovanje. Ampak spoštovanje si je treba ne zasužnjiti, ampak zaslužiti. Če 30 let kradeš, seveda izgubiš vse zaupanje in spoštovanje ljudi. Vlada zdaj poskuša uzakoniti to spoštovanje, to zaupanje. Ampak, spoštovane poslanke in poslanci, ljudje imajo te vlade toliko poln kufer, da ji pljuvajo v obraz. In zdaj neke zgodbe, 80 let stare, pa še čisto napačno, nezgodovinsko interpretirane, tukaj nimajo nikakršne veze. Hvala lepa. Gospod Siter, ali ste pozabili povedati postopkovni predlog ali pa ga niste formulirali. Izvolite. Moje vprašanje je, da mi nekdo razloži, kako je vsebinsko ta zgodovinski elaborat predhodnika pasal v točko dnevnega reda. Hvala. Sem spremljala celotno razpravo, tudi vodenje svojega predhodnika. Žal je celotna razprava zelo široka in je na marsikateri točki zašla z dnevnega reda.

Če bomo pa konstruktivni, bo pa naprej razprava potekala predvsem o predlogu novele zakona, ne o čem drugem. Gospod Grims, postopkovni predlog. Najprej pojasnilo. Povedal sem, da se to nanaša na odgovor gospodu Bandelliju, ki mu izraz levi fašizem ni bil všeč. Pa sem pojasnil, od kod je in da pač v nasprotju s tem, kar je on trdil, izvira iz svetovne politologije. Tudi nekateri levi avtorji to uporabljajo. Toliko po tej strani. Po drugi strani pa vse, ki vas kakorkoli to bolj podrobno zanima, boste imeli v ponedeljek dodaten interes, da pridete na sejo Odbora za notranjo politiko, kjer bomo obravnavali prav zgodbo s temi nemiri. Imam potrjeno, da se bo udeležil tudi minister Hojs. Toliko. Ob šestih se vidimo in bomo tam lahko nadaljevali brez omejitev na seji odbora. Hvala. Hvala lepa za ta EPP, gospod Grims. Ni bil postopkovni predlog. Saj to verjamem, da veste. Pa predlagam, da nadaljujemo z razpravo, če je še interes. Ja, vidim, da je. Prosim, prijavite se, kdor želi razpravljati. Imamo tri prijavljene razpravljavce. Prvi dobi besedo gospod Soniboj Knežak, za njim gospa Maša Kociper. Izvolite. Hvala, predsedujoča. Bom kratek, ker imam samo še tri minute. Tako se ne bom dotaknil vsebine zakona neposredno, ker ga je kolega Predrag Baković, ki je v policiji delal 30 let, dovolj analitično in tudi razumljivo razložil. Skratka, nobene potrebe ni ni po zakonu, ker imamo zadeve že danes urejene, razen tega, da se želi aktualna politika zaščititi še bolj pri državljanih, jih spravit v … Ljudje ne bodo smeli izražati svoja mnenja – za to bodo kaznovani. Na drugi strani pa postavljamo popolnoma druge vatle za politiko. Toliko okrog tega. Zdaj ne vem, spoštovana koalicija pa državni sekretar, ne vem, če ste slišali, verjetno ste, za slovenski pregovor, da tisto, kar seješ, to žanješ. Jaz se z gospodom Grimsom večinoma stvari ne strinjam. Se pa z enim njegovim danes stavkom pa povsem. To, kar se dogaja, je plod enega leta in pol dela te vlade: zmerjanje, sejanje, nestrpni govor, obračunavanje z drugače mislečimi, pritiski na medije, svinje, prostitutke.

Zaradi mene ni treba tega zakona, da me zaščititi. Jaz bom še mirno živel v svojem kraju tudi po koncu mandata, tudi če ne bom več izvoljen. Drugo pa je, ko vi pravite, da predsednik Vlade hodi tako med ljudmi. Ja, s kopico varnostnikov.

Izjava tega ministrstva, ne vem če celo državnega sekretarja: »Politika te vlade je, da skrbi za slehernega državljana.« Čudovito skrbite! Samo izgleda, da boste morali državo zamenjati, ker kljub tej vaši izredni skrbi za slehernega državljana, vas podpira 20

Hvala lepa, podpredsednica. Moram reči, da seveda tudi sama opažam, da je ta debata šla preko vseh okvirjev in preko vsega normalnega dialoga, primernega za en tak državni zbor. Si je pa koalicija seveda sama kriva za to in priti s takim predlogom in s takim zakonom v tem trenutku, ki ga imamo v Sloveniji, ob taki nastrojenosti ljudi, glede na vse to, kar tudi Vlada dela seveda, je bilo pač milo rečeno neumno in je bilo jasno, kam in h kakšnim stvarem bo to vodilo. Ampak zdaj tu obračunavati za desetletja in desetletja nazaj in kaj katera beseda pomeni in kdo jo prav razume, je brez zveze. Kot je bilo rečeno, pogovarjamo se o zakonu oziroma pogovarjamo se konkretno o amandmaju, ki je samo eden. In ta amandma je amandma opozicije, ki vrača stvari tja, kot so bile, preden ste prišli s tem pravnim zmazkom od tega člena, se pravi se pravi 4. člena. Pa bom prebrala za ljudi, ki mogoče ne vedo, da že sedaj sedanji zakon, ki ste ga želeli amandmirati in ste ga na odboru amandmirali, pravi, »kdor se prepira, pije ali se nedostojno vede do uradne osebe pri uradnem poslovanju, se kaznuje z globo 500 do tisoč evrov«. Se pravi, mi imamo neke situacije, tako kot vsaka normalna država, sankcionirane. In nekdo, ki je pri uradnem poslovanju neke uradne osebe, recimo, neke osebe na upravni enoti, neke uradnice ali tudi nekega uradnika, člana Vlade ali karkoli, vpije, se prepira ali se nedostojno vede, je že zdaj kaznovan. Da se razumemo! Ampak ker pa je koalicija hotela, ne vem, ali je bilo to glede na Kredarico ali ne vem na kaj, nek totalen nov statement dati, ste šli z enim takim pravnim zmazkom, da mislim, da ni čudno, da je revolt, zato ker je vsa stroka hkrati. Drugič, ste pa izbrali totalno neposrečen trenutek. Z nekaj ministri, ki nimajo nobenega filtra na svojem jeziku, ki ljudi delijo na svinje in bisere, in s predsednikom Vlade, z njegovim ciničnim in žaljivim diskurzom in vsem, kar spada zraven, se greste vi lotiti popravljanja enega takega člena. Pa zakon ima tudi kakšno koristno rešitev. Recimo to, da končno urejamo, da se globe navajajo v evrih, ne tolarjih. Si morate misliti, koliko časa že nimamo tolarjev, pa tole zdaj šele rešujemo. Ampak spet ste dali noter en člen, ki je sprožil totalni revolt in zaradi tega bo zdaj pač cel zakon, upam, padel. Sprašujem se, kdo – presneto, še celo član koalicije je rekel, da so avtorju očitno ušle zadeve iz rok – je napisal ta pravni zmazek od tega člena. Zato ker tukaj je toliko enih nedorečenih pravnih pojmov in toliko enih nedorečenosti, da tak člen v neki normalni pravni red ne moreš vključiti. Recimo, ni jasno, kaj je ta definicija »nedostojno vedenje«. In kako se jo naj širi, da ne bo subjektivno interpretirana. Poleg tega zakon oziroma člen neutemeljeno širi polje kaznovanja ne samo na neko specifično skupino ljudi in s tem seveda pride do neupravičene neenakopravnosti med državljani, ampak še na njihove družinske člane in člane družine. Neka osnovna pravna načela je pa vendar treba upoštevati. In potem dalje. V nadaljevanju »uradna oseba pri opravljanju uradnega dejanja« in tako naprej. Neki pojmi, za katere se niti ne ve, kako se jih bo v praksi uporabljalo. Vsi strokovnjaki so seveda takoj opozorili, da gre za neko rešitev, ki nasprotuje sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice, ker vzpostavlja neenakopraven položaj med državljani in služi zastraševanju z namenom utišanja kritik oblasti. Ne samo Evropsko sodišče, tudi naše sodišče, pa ne rečem, da se vedno strinjam, se je tukaj jasno postavilo na možnost kritike. In vi ste zdaj tako odprli to polje, da bomo s to debato, mislim, kontra efekt dosegli. Da bodo ljudje razumeli, da je celo nedostojno vedenje dovoljeno, ker ste ga vi hoteli tako nesrečno in neposrečeno kaznovati. Iz navedene formulacije o nedostojnosti namreč ni mogoče razbrati, ali so globe za takšno vedenje mišljene zgolj osebno v času uradnega poslovanja predstavnika države, se pravi samo v tistem času, ko on uradno posluje, ali tudi sicer. Prav tako ni jasno, ali so kršitve omejene na fizično prisotnost zaščitenega predstavnika države in tako naprej na ozemlju Republike Slovenije in tako naprej. Ker tudi jaz nimam časa, bom ponazorila z eno šalo, ki kroži, je bila objavljena v številnih medijih, tako da ne bom nič novega povedala, ki dobro kaže, kaj je pomanjkljivost tega člena. In sicer tako gre ta šala. Pred Državnim zborom se nek državljan v prisotnosti policista dere in kriči: Janez je fašist, Janez je fašist. In ko mu policist reče, gospod Jože, žalili ste uradno osebo, predsednika Vlade, reče gospod Jože, ja, pa saj nisem povedal, kateri Janez. In policist mu reče, nehajte me zafrkavati, saj točno vemo, kateri Janez je fašist. Se pravi, popolnoma dovoli ta člen tolmačenje uradni osebi, ali je bilo to vedenje nedostojno in ali je kaznivo. To je seveda arbitrarno in za pravni red ni sprejemljivo in takega člena ni mogoče sprejeti.

tukaj! Pet ur se mi zdi, da se že razpravlja o tej temi, zato bom poskušala biti zelo kratka in zelo eksaktna. Namreč, zakaj konkretno je prišlo do spremembe tega zakona? Ja, zaradi Kredarice. In pa groženj, ki so se zgodile nekaterim poslancem. Nekateri so iz tega seveda delali zgodbe in se delali žrtve, nekateri smo pa bili tiho. Tudi v obrazložitvi dopolnila je navedeno, bom citirala, ker mi bo drugače gospod Kangler povedal, da temu ni tako, da to ni zaradi Kredarice, tako kot je prej razlagal gospe Heferletovi. Namreč piše takole. V obrazložitvi predlaganega dopolnila je navedeno, da je razlog za navedeno spremembo, citiram, »eskalacija groženj poslancem in drugim visokim predstavnikom države«. In to se je seveda, kot smo že zdaj večkrat povedali, zgodilo tudi v tem, po tisti časovnici, da je to kristalno jasno, da se je sprememba tega zakona zgodila samo in izključno zaradi tega, ker je neka državljanka predsedniku Vlade na Kredarici povedala, kar mu je pač povedala. Celo so predstavniki koalicije zapisali, da do te spremembe pride zato oziroma je prišlo, glede na intenziviranje groženj posameznikom in tudi skupinam. To je jasen dokaz, zakaj je do tega prišlo. Da pa ne boste rekli, da karkoli lažemo, bom samo še citirala dr. Miha Šepca s pravne fakultete moje Univerze v Mariboru, ki pravi takole. Citiram. »Ko govorimo o predstavnikih države, mora biti svoboda govora zaščitena na najvišji ravni ravno zato, da jih lahko kritiziramo. Torej, da jih lahko postavimo v neugoden položaj. Oni namreč predstavljajo oblast in javnost mora imeti pravico, da kritizira oblast. Ko izgubimo to pravico, potem nimamo več demokratične oblasti, kritika pa pomeni ne samo lepe besede: Z vami se pa ne strinjam. Tukaj mora biti pravno zaščitena tudi bolj huda kritika z močnimi besedami, tudi napadalna kritika. Ta določba, ki jo želijo spremeniti, bi zelo napadla svobodo govora in je s tega vidika zagotovo neustavna.« Konec navedka. Tudi zato trdim, da je ta zakon direktno uperjen proti državljanom; z eno besedo, to, kar sem povedala že leto in pol nazaj, uvaja se diktatura v tej državi. Ima namreč ta predlog zastraševalni namen. Zakaj? Zato ker se ta vlada enostavno ni sposobna soočati s tem, kar ljudje mislijo. In teh, ki ne mislijo tako kot vlada, je že skoraj 80 procentov, če seveda verjamemo vsem tem anketam, ki jih lahko vsak teden ali pa vsak mesec beremo. Ljudje so postali jezni, ljudje so razjarjeni in to vsak dan znova pišejo, povedo, to nam pišejo, poslancem, tudi vsak dan. Tako pač je. Žal. Če je to vam predstavnikom Vlade všeč ali pa ne. To je realno stanje. stanje. Rezultat je pa samo odziv na vse žalitve in tudi na vse nasilje, v navednicah tudi, ki se ga greste nad ljudmi s svojimi izjavami, tako pisnimi na raznoraznih omrežjih, da o tistih SDS-ovih trobilih niti ne začnem razlagati, pa seveda na vseh tistih pisnih ali pa ustnih navedkih, ki jih vsepovsod lahko vsak dan ljudje preberejo. Ne želim ponavljati vsega tega, kar samo predsednik Vlade piše, ker bi me bilo preveč sram pravzaprav te stvari sploh ponavljati. In veste, kaj je paradoks? Paradoks pravzaprav je, da 18 ljudi v vladi, se pravi predsednik Vlade in ministri, ki seveda prihajajo iz SDS, NSi, tistih krščanskih demokratov, pa tistega ostanka SMC, ki še ga je ostalo, terorizirajo to državo. Terorizirajo! 18 ljudi terorizira dva milijona ljudi s svojimi nezakonitimi odloki in to je pravzaprav grozljivo. Zato ker ta vlada vlada z odloki, ne zakoni. Ker si je ta vlada uzurpirala vse veje oblasti. In to je grozljivo. In to je potrebno absolutno preprečiti. Da ne bom spet ponovila, da je to diktatura. Prav zanimivo bo pogledati in prebrati seveda spet ta novi zakon o nalezljivih boleznih, ki bi ga naj zdaj dobili v proceduro. Namreč vsak dan dobimo poslanci na to temo že zdaj, preden smo ga sploh dobili, ker še ni niti v proceduri novi zakon, ne vem, koliko mailov na dan, da tega naj ne podpremo. Samo še enkrat bom ponovila to, kar sem že ponovila. Jaz sama sem dopust zaradi tistega zakona prekinila in prišla glasovati proti temu, da se ljudi terorizira v tej državi. Zato naj še enkrat jasno in glasno povem, da si v LMŠ ne želimo Slovenije takšne, kot jo uvaja ta vlada, ta koalicija pod vodstvom SDS v sodelovanju z ostankom SMC in z NSi in pa seveda s podporo Jelinčičeve SNS in pa tistega Desusa, ki se je odločil, da bo tej vladi držal štango, in manjšincema. Ne želimo si Slovenije, kot jo uvajate, in sicer utišanje vseh kritikov in obračunavanje z njimi, utišanje objektivnih medijev in pa tudi seveda novinarjev, utišanje civilne družbe in nevladnih organizacij, zmerjanje novinarjev s prostitutkami, zmerjanje ljudi s svinjami, kaznovanje ljudi z globami od 500 do tisoč evrov, če kdo kritizira predsednika Vlade ali ministre ali pač koga iz koalicije. O tem se danes pogovarjamo. In ne, hvala za takšno družbo, družbo represije. V Sloveniji si želimo svobode in pa ustavnih zakonov, ne pa odlokov, ki jih sredi noči, tudi med vikendi, v soboto sprejemate mimo stroke. In kar je še najbolj žalostno, potem ta ista stroka, za katero se venomer skrivate, tudi jasno in glasno pove, da ona tega sploh ne predlaga. Zato, dragi moji, vas pozivam, da nehate to početi, da nehate terorizirati ljudi v tej državi in nam omogočite, da svobodno živimo. Hvala lepa.

bili ste v vladi več kot dve leti. Sami veste, kakšen je bil vaš način. Sedaj pač očitate SMC in Novi Sloveniji in SDS. Gospod Počivalšek je jasno povedal, da je bila tista vlada, v kateri ste tudi vi sodelovali, vlada, kjer ni bilo dialoga, kjer ni bilo konsenza, kjer ni bilo vsebine. In danes tukaj, ko poslušam, z vsem spoštovanjem, vas, poslance, dobim občutek kot predstavnik Vlade, da se ukvarjate samo z Janezom Janšo. Se zbudite, oči odprete – spet Janez Janša, prižgeš televizijo – Janez Janša, kot da je on največji problem. Ne ni. Mi se pogovarjamo o vsebini. Govorite, da smo sprejemali odloke brez stroke. Niti en odlok, ki ga je predlagalo Ministrstvo za notranje zadeve, ni bil sprejet brez stroke. Oprostite, ne vem, kaj vi jemljete za stroko, ampak strokovna komisija, ki daje navodila, ki jih upoštevamo, pri čemer tudi usklajujemo s sosednjimi državami. Tudi znotraj Evropske unije. Vsaka beseda je pač odveč. Svoboda govora, motijo vas desna trobila. Zakaj vas motijo desna trobila, če vas tako skrbni svoboda govora? Jaz pa pravim, hvala bogu, da imamo še kakšno drugače misleče trobilo, da vam lahko postavimo, tistim, ki pač drugače vidite, tudi kakšno ogledalo nazaj. Naša skrb, in zato je tudi ta zakon na dnevnem redu, pa je, da kreiramo prihodnost Slovenije znotraj Evropske unije, da so vzpostavljeni demokratični pogoji. Večkrat je to sicer nedopustno, ampak pogost pojav. Imam tudi pri vas občutek, spoštovana gospa poslanka, dolgo se že poznava iz Maribora, da nekateri tukaj v tem državnem zboru, ker je vlada padla oziroma ker so nekateri vrgli puško v poleženo koruzo, je rekel gospod Medved, da ste užaljeni. Užaljeni, ker niste bili sposobni vladati, ker niste bili sposobni dialoga. vas, da ste tako razjarjeni in da ste tako proti vsemu, karkoli ta vlada predlaga, in tudi proti temu zakonu. Če bo zakon protiustaven, bo Vlada takšno odločbo spoštovala, a o tem mora odločiti Ustavno sodišče. In tudi verjetno po tem, kar ste napovedali, če bo, v kolikor mu boste dali podporo, bo tudi zakon dobil podporo

ne vem, kaj vse bi naj bili v opoziciji, daleč od tega. Navajam samo dejstva, ki jih pač vi skušate v tej državi uveljavljati. To pa je represija in nezakonite odloke, ker ta vlada vlada z nezakonitimi odloki in jih sprejema v soboto ponoči na dopisnih sejah. Poglejte si, koliko sej je bilo dopisnih in koliko odlokov ste spremenili na dopisnih sejah. Ja, saj to je legitimno, saj jaz se načeloma celo strinjam s tem, ampak fino bi pa bilo, če bi ob tem upoštevali in spoštovali stroko. Namreč dr. Logarjeva, vodja svetovalne skupine za covid-19, Mateja Logar je za medije povedala, da je Vlada z zadnjim odlokom nekoliko hitreje razširila pogoj preboleli, cepljeni, testirani. Da o tem, kar ste se zdaj spomnili, da se bodo obvezno morali cepiti vsi v javni upravi, niti ne začnem razlagati. Tako vas vljudno prosim, da ne govorite, da noben odlok ni bil sprejet brez stroke. To ste namreč povedali in sem vas zdaj citirala, da tega ne govorite, ker je to ena navadna laž. Če je pa gospod Janša najvišji problem v tej državi – ja, mogoče celo je! Pa veste, zakaj? Zato ker ima očitno to bolečino že 30 let, da smo vsi krivi za to, kaj se je njemu 30 let dogajalo, in se zdaj mora vsem

Če se uporablja tako, kot ste vi zaključili, take besede in na tak način in to v trdilni obliki, kar je mimogrede lahko celo predmet kakšnega drugega postopka. Drugo, kar pa je, je pa vprašanje, kako se bo zdaj vse tole, kot vi mislite, izteklo. Namreč, vi pravite, da po vašem mnenju je to največji problem v Sloveniji. Očitno res, glede na to, da podpisujete pogodbo, v kateri je osnova te pogodbe izključevalnost. To se pravi, da je nekdo izključen in da z njim se ne sodeluje. To seveda ni ne politično, ne modro, ne človeško, ne državotvorno. Ko gre za politiko, politika bi vedno morala temeljiti na vrednotah, gospa Mirnik, na vrednotah. Kaj je politika brez vrednot, sem pa prej pokazal na treh primerih iz zgodovine. Upam, da ste si jih zapomnili. Hvala lepa. Želi še kdo besedo za razpravo? Če ne, zaključujem razpravo. O amandmaju bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali v sredo v okviru glasovanj.

Hvala